Hvala gospodine predsjedniče.

Prelazimo na iduću točku dnevnog reda to je: - Prijedlog zakona o zaštiti životinja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 147 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen otpremnom Sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuje se odredbe poslovnik koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Izvješća ste primili na sjednici. Molio bih da u ime predlagatelja dodatno obrazloži prijedlog. Uvaženi Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Izvolite. Hvala. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i poštivani zastupnici u Hrvatskom saboru. Nakon višemjesečnog rada i široke javne rasprave pred nama je Prijedlog novog Zakona o zaštitit životinja. Prijedlog zakona o zaštiti životinja uz odredbe direktive EU, u području dobrobiti životinja, sadrži i odredbe od nacionalnog interesa, koje doprinose danjem unaprijeđenu dobrobiti životinja, te pojedinih područja, korištenje životinja, odnosno njihovog posjedovanja. Prilikom donošenje prijedloga zakona, vodilo se računa o zahtjevima Europske komisije, koja je kroz pilot predmet ukazalo na potrebu dopune zakonodavnog okvira RH u svrhu potpunog preuzimanja u hrvatsko zakonodavstva Direktive 2010/63 2010/63 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. godine o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe. Stoga se prijedlog ovog zakona donosi izmjene vezane za svrhu provođenje pokusa, humano usmrćivanje u pokusima, rok u kojem nadležno tijelo obavještava korisnika elektroničkim putem o nedostacima koje je potrebno otkloniti, te uvijete za izmjenu i obnavljanje odobrenje projekta. Prijedlogom zakona određuje se nadalje zaštita dobrobiti životinja tijekom njihovog korištenja, bilo kao …/Govornik se ne razumije./… životinja, pokusnih životinja, životinja u zoološkim vrtovima ili kućnih ljubimaca pri različitim aktivnostima od uzgoja, držanja, rada, prodaje, zabave do druženje sa životinjama kao ključnim ljubimcima, te nadzor provođenje istoga i prekršajne odredbe koje su učinkovite, a djeluju i odvraćajuće i edukativno. U odnosu na važeće zakonodavstvo, a radi osiguranja dobrobit životinja tijekom njihovog korištenja, propisane su daljnje zabrane neodgovarajućih postupanja prema životinjama, zaštita kućnih ljubimaca tijekom njihovog uzgoja, držanja i prometa, te zaštita životinja tijekom njihove prodaje. Postupanje s napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor, prekršajne odredbe, čime se potiče odgovorno posjedovanje životinja. Od navedenih zabrana ističimo zabrane držanja u zatočeništvu dupina i medvjeda, zabranu korištenje kopitara za izvlačenje trupaca iz šuma i zabranu usmrćivanju pasa i mačaka u svrhu proizvodnje hrane i drugih proizvoda. Nadalje, za potrebe smanjenja broja napuštenih životinja, propisuju se odredbe o kontroli, razmnožavanja kućnih ljubimaca, što osigurava posjedi kućnog ljubimca, a u slučaju da se na pojedinom području utvrdi velik broj napuštenih pasa, načini financiranja kontrole razmnožavanje napuštenih pasa na tom području, naredno propisuje ministar poljoprivrede. Za potrebe unapređenja svjesni javnosti o zaštitit životinja, obvezuju se tijela jedinica lokalne ili područne regionalne samouprave kao i nadležna tijela, razvijati svijest javnosti a osobito o zaštiti životinja. Prijedlog zakona nadalje određuje i mjere zaštite životinja koje se uzgajaju i koriste u svrhu proizvodnje, što hrvatskim proizvođačima osigurava ravnopravno sudjelovanju na zajedničkom tržištu EU, te omogućava daljnji razvoj poboljšanja uvjeta dobrobiti životinja za uzgoj korištenjem sredstava fondova ruralnog razvoja, odnosno programa mjera koje imaju za cilj poboljšanje dobrobiti životinja. Također propisana je obveza evidentiranja i vlasnika ključnih ljubimaca namijenjenih prodaji s manje od 3 rasplodne ženke ženke iste vrste životinja što do sada nije bio slučaj s ciljem da se svim dionicima omogući jednak položaj na tržištu te u svrhu praćenja prometa životinja i dobrobiti životinja. Prijedlogom zakona propisuje jedinica područne samouprave osnivanje koordinacijskih radnih skupina čija je uloga omogućavanje razmjene iskustava i dobrih praksi zainteresiranih dionika te predlaganje rješenja čelniku područne samouprave s ciljem smanjenja broja napuštenih životinja kao i razvijanje odgovornog posjedovanja života. Tijela jedinica područne samouprave donose program kontrole populacije napuštenih pasa uzimajući u obzir prijedloge koordinacijske radne skupine i vodeći računa o preporukama Svjetske organizacije za zdravlje životinja te ga dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede na procjenu. Mjerama koje se provode u svrhu povećanja svijesti o odgovornom posjedovanju životinja ujedno će se dugoročno rasteretiti i proračun jedinica lokalne samouprave za sredstva namijenjena zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja te će se poboljšati skrb za životinje, a posljedično i dobrobit zdravlje životinja. Na području svake jedinica područne i regionalne samouprave mora biti osnovano jedno sklonište za životinje kapaciteta najmanje 50 mjesta, a jedinice lokalne samouprave financiraju i osnivaju rad skloništa. Životinje u skloništu ostaju do udomljenja. Odredba o obvezi osnivanja skloništa za životinje i načinu financiranja izgradnje i rada skloništa prihvaćene su bez primjedbi od strane Udruga općina u RH, Hrvatske zajednice županija te Udruge gradova. U svrhu smanjenja populacije napuštenih pasa jedinice lokalne samouprave dužne su do 30. lipnja 2018. godine osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog o veterinarstvu kod posrednika pasa čiji psi nisu upisani u upisnik kućnih ljubimaca. U upisnik kućnih ljubimaca omogućuje se upisivanje podataka za potrebe osnivanja i rada jedinstvenog informacijskog centra za napuštene i izgubljene životinje kojim će se omogućiti javnosti u uvid u sve napuštene životinje u RH u svrhu njihovog udomljavanja. Također se u upisniku kućnih ljubimaca, a za potrebe evidentiranja vlasnika kućnih ljubimaca smanje od tri rasplodne ženke u svrhu prodaje životinja osnivanje evidencije istih. U trgovinama kućnih ljubimaca kao i u veleprodajama mogu se prodavati samo životinje iz registriranog uzgoja s tri i više ženki kućnih ljubimaca za prodaju ili od vlasnika s manje od tri ženki kućnih ljubimaca koji su namijenjeni prodaji koji moraju biti evidentirani u upisniku kućnih ljubimaca. Prema ovom prijedlogu zakona inspekcijski nadzor zakona provode veterinarske odnosno poljoprivredni inspektor ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede te komunalni redari u skladu s općim aktima predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Uloga komunalnih redara osnažena je na način da mogu utvrđivati jesu li psi označeni mikročipom, a u svrhu smanjenja populacije napuštenih pasa. Za provedbu zakona potrebno je proračunima jedinica lokalne samouprave osigurati sredstva za pružanje pomoći ozlijeđenih životinja i rad skloništa za životinje u svrhu hrane, cijepljenja odnosno liječenja na godišnjoj razini po skloništu u visini 549 tisuća ukupno 11,5 milijuna kuna za 21 sklonište, dodatno za izgradnju tri skloništa koja do sada nisu osnovana u Brodsko-posavskoj, Dubrovačkoj i Ličko-senjskoj županiji potrebno je u 2018. godini osigurati ukupno 13,8 milijuna kuna. Sredstva za izradu jedinstvenog informacijskog centra kojeg sam spomenuo, te evidencije vlasnika s jednom ili dvije rasplodne ženke kao dijela upisnika kućnih ljubimaca u ukupnom iznosu od 100 tisuća osigurat će se iz sredstava državnog proračuna unutar financijskog plana Ministarstva poljoprivrede na aktivnosti A5681 zdravstvena zaštita životinja. Hvala na pozornosti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem državnom tajniku. Imamo pet replika. Prva je uvaženog kolege Ante Babića. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče gospodine Majdak. U vašem izlaganju, a vezano za ovaj zakon znam da je u planu normativnih aktivnosti, rekli ste zapravo dužnosti i obaveza jedinica lokalne samouprave i pretpostavljam i područne samouprave vezano za županije, a vezano je za skloništa za životinje i koliko sam vidio u izvješću ovoga zakona 13 županija ima skloništa za ove životinja, pitanje je da li imaju i dozvole za ova skloništa. Dakle 10 županija nema skloništa za životinje i onda ste rekli da bi to otprilike koštalo nekih 11 milijuna kuna. Razumljivo mi je znam kada se donosi zakon da ste imali dobru namjeru i rekli ste da je trajala višemjesečna rasprava otprilike čini mi se od 5. mjeseca prošle godine da je to bilo. Nadam se jel to nisam vidio da se razgovaralo i sa Udrugom općina i gradova jer u principu nije dobro donositi zakone kada opterećujete nekog drugog s time. Znači sa razine države kada donosimo zakon opterećujemo jedinice lokalne samouprave, gradove i općine, a nisu predvidjeli ta sredstva u svome proračunu. Donošenjem zakona postoje određene stvari koje su oni dužni napraviti ukoliko na inspekciji se može kažnjavati. To je jedna stvar, dobro je paziti na to i ukoliko postoje sredstva na poziciji ministarstva da se barem u tom dijelu pomogne jedinicama lokalne uprave i samouprave. U svakom slučaju pozdravljam i edukaciju i osvješćivanje javnosti, a i zaštitu i prevenciju vezano za životinje. što sam vidio u ovim kaznenim odredbama, recimo vidio sam da kod zatvorenih životinja su kazne od 30 do 60 tisuća kuna, s obzirom kada idem doma dolje prema Splitu onda recimo kada stanete u restoranu „Macola“ imate dva medvjeda i šest veprova, znate a to je nekih 180 tisuća kuna, nije to malo

Hvala lijepa. Uvaženi tajniče. Što se tiče Zakona o zaštiti životinja, nažalost u Hrvatskoj Stočni fond ne staje tako u tome dijelu, govorim o ljubimcima ne govorim o drugima nego je doslovno uništen, na nikad nižoj razini nije bio, toga ste vi svjedoci, tako da zaštita tih životinja ako ste spominjali Stočni fond doslovno je izbrisana s karte Hrvatske. Pa molim vas možete li kazati koliko smo vodili brigu o zaštiti stočnoga fonda, znači u poljoprivredi, znači evo npr. u mljekarstvu ili svih domaćih životinja? Kolika je znači, koliki je broj bio prije 10 godina a koliki je danas? Interesira me i kolika je zaštita znači poljoprivrednika koji se bave znači stočarstvom i da li Ministarstvo poljoprivrede utječe na razvoj poljoprivrede tj. stočnog fonda ili uništava fond sa dosadašnjim zakonskim propisima. Hvala lijepo.

unapređuje sustav zaštite životinja treba pozdraviti, tako i ja pozdravljam ovo zakonsko rješenje i svakako ćete imati podršku. Smatram da je, da ima dosta napredaka, međutim tu ću se nadovezati na kolegu Babića, kada govorimo o jedinicama lokalne samouprave i kaznenim odredbama imamo dva problema. kaznama ćemo malo stvari riješiti. Prije svega bitna je edukacija. I jako mi je dobro ovo što ste spomenuli da će se uvesti registar, dakle da će imati registar u kojem će se vidjeti koliko zapravo mi imamo kućnih ljubimaca i koji nisu označeni, dakle koji nisu čipirani, u ovom slučaju pasa. Ne znam sa mačkama kako će to biti i sa drugim životinjama, posebno nekim egzotičnim životinjama. Ali mislim da je zapravo najveći problem kod pasa i mačaka. Imamo slučajeva da ljudi onda kada evo iz banalnog razloga kada trebaju cijepiti psa onda ga puste, onda nije njihov, poslije ga opet vrate. Dakle, ovdje se smatra da će jedinice lokalne samouprave o tome voditi računa. Opet čini mi se da će to pasti na leđa komunalnog redara a ionako mu je već puno toga posla navaljeno na na leđa pa ne znam koliko će to biti zapravo uspješno. Evo, ono što ćemo sigurno u raspravi, mi ćemo to i predlagati da se u članku 63. doda stavak 6 koji glasi: „Jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.“. mnoge osobe zapravo ne znaju ili nemaju sredstva pa ne žele to napraviti, ako to mogu jedinice lokalne samouprave sprovesti onda ćemo se riješiti ovih problema ostavljanja mačaka i pasa, to iziskuje sredstva. Mislim da je negdje kastriranje 300 kuna,

Hvala predsjedniku Sabora. Cijenjeni državni tajniče Majdak. Pred nama se nalazi zakon koji je zasigurno dobio simpatije svih prijatelja životinja jer u biti rješava nekolicinu ključnih pitanja a kao ono najglavnije naveli bi kao novinu prestanak ubijanja životinja u skloništima te poticanje udomljavanja. Ovaj novi zakon nalaže i minimalno jedno sklonište u županiji dok mi u Osječko-baranjskoj županiji imamo dva a posebno smo ponosni na azil u Osijeku i djelovanje Udruge Pobjeda koja je školski primjer kako se treba odnositi prema ovoj problematici. Oni kao no-kill sklonište samo u prvih 6 mjeseci ove godine udomili su preko 200 životinja. Udomljavanje, čipirenje i kastracija načini su kako se sprječava uzrok problema a do sada se nekako više brinulo o rješavanju posljedica. Naravno da ovaj zakon može biti i bolji, ja i vjerujem da i hoće iako ovo je odličan početak. Želio bih da uzmete u razmatranje udomljavanje životinja nakon pokusa odnosno nakon što se nekoliko pokusa napravi nad njima da se otvori jedna mogućnost, što i daje europska direktiva da se te životinje također udome. Te složio bih se sa kolegom Žagarom što se tiče uvođenja mogućnosti lokalnim zajednicama da u pojedinim slučajevima daju na neki način naredbu za trajnom sterilizacijom. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. I zadnji je uvaženi kolega Sladoljev. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Pa zapravo ja isto smatram da je zakon dobar, da je napravljen veliki napredak u odnosu na prošli zakon. Ma evo zapravo kolega me preduhitrio isto sam htio postaviti pitanje je li zakon predvidio mogućnost udomljavanja životinja nakon pokusa pogotovo psa i mačaka jer mislim da u zakonu stoji da ide odmah usmrćivanje, eutanazija pa neke europske prakse idu u tom smjeru jer kod ljudi baš izaziva sućut takve životinje jer se na njima vrši pokus. Pa ako bi se to moglo promijeniti, jedan amandman, evo to bi bio naš prijedlog. Hvala Zahvaljujem. Državni tajnik će komentirati koliko mi je rekao nakon što uzme priliku u ime predlagatelja od 5 minuta a prva rasprava koja ide po klubovima je, ili želi možda netko od odbora? Oprostite kolega Bunjac, želi kolega Križanić u ime Odbora za poljoprivredu.

koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada RH aktom od 18. svibnja 2017. godine. Odbor za poljoprivredu je sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora proveo raspravu o navedenom prijedlogu zakona kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju je predstavnica predlagatelja istaknula kako prijedlog zakona sadrži preventivne nadzorne i kontrolne odredbe koje će rezultirati odgovornim korištenjem i zaštitom i dobrobiti životinja. Uređuje se zaštita životinja tijekom korištenja, način, postupanja sa životinjama, uvjeti potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, izvođenju zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevozu, korištenju životinja u znanstvene svrhe, držanju u zoološkim vrtovima, cirkusima i drugim predstavama prilikom prodaje kućnih ljubimaca te postupanje sa napuštenim i izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzori i prekršajne odredbe. U raspravi je upozorenu na potrebu prilagodbe odredbe članka 5. stavka 31. vezano uz potrebu razlikovanja termina kirijaši i samaraši. Članovi odbora upozorili su i na financijsko opterećenje koje će primjena ovoga zakona prouzročiti jedinicama lokalne uprave a istaknuti je prijedlog da se dio u financiranju skloništa za životinje veže uz broj stanovnika jedinica lokalne samouprave. Postavljeno je i pitanje vezano uz sposobljenost komunalnih redara za poslove skupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te potrebu usklađivanja istog sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Upozoreno je na komplicirane procedure propisane odredbama prijedloga zakona te potrebu stvaranja uvjeta kojima bi se kontrolira i sankcionirali neodgovorni vlasnici životinja. Uz odredbu članka 63. stavka 4. prijedloga zakona istaknuto je mišljenje kako zbog upravljanja troškovima osiguranja poštene tržišne utakmice nije dobro predloženo ograničavanje sklapanje ugovora o o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja samo sa skloništima koje se nalaze na području jedinica regionalne samouprave u koju je smještena jedinica lokalne samouprave. I odbor je sa 6 glasova ovaj zakon podržao. Zahvaljujem. Zahvaljujem kolegi Križaniću. I sada prelazimo na raspravu, prvi je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e, uvaženi kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege, danas imamo pred sobom zakon o zaštiti životinja, vrlo vrijedan zakon, svaki korak u tom smjeru je pozitivan, će svi zastupnici podržati ovaj zakon, a ključno je pitanje koje se postavlja, naravno, zašto je ovaj zakon potreban, potreban je naravno prije svega zbog odnosa ljudi prema životinjama. Znači, u stvari se radi o zaštiti životinja od ljudi, prije svega. I pritom treba reći da je nažalost, u RH odnos prema životinjama vrlo loš, ali ne bih htio da cijela ova rasprava završi oko toga da je potrebno zaštiti mačke i pse, nego je potrebno ustvari ovu problematiku sagledati u cjelini. Istina je da je problem napuštenih pasa jako izražen i to posebno u mojoj županiji, Međimurskoj županiji, vjerujem da čak i oni koji ne prate ovu problematiku previše, da su mogli vidjeti prošle godine nemile scene, posebno iz romskih naselja u Međimurju, kojih ima 12, gdje u ovom trenutku ima oko 2 tisuće napuštenih pasa koji su u krajnje nehumanim uvjetima žive, i izmučeni i izranjavani i bez liječenja, bez cjepiva, pa čak i bez hrane, a računa se da na području cijele županije ima oko 5 tisuća takvih pasa a samo jedan azil, na naš ponos, NO KILL azil, znači bez ubijanja, ali on uz najveće napore nadljudske napore, ljudi koji tamo rade uspijeva zbrinuti najviše najviše 600 pasa, što znači da 85% napuštenih pasa nije moguće adekvatno zbrinuti. I postavlja se dakle pitanje koji je uzrok tolikom broju napuštenih životinja? Pa svakako jedna od uzroka treba tražiti upravo sada u ovom vremenu koje je pred nama, a to je vrijeme godišnjih odmora, vrijeme dakle odlaska izvan mjesta prebivališta, kad ćete vidjeti po ulicama masu pasa kako šetaju bezglavo, dakle bez ikakvog nadzora, a to su životinje koje su vlasnici ostavili kako bi mogli otići na godišnji odmor. Također, drugi, jedan od sličnih razloga takvom stanju je što, kad netko posjeduje tri ili manje psa, odnosno neke druge životinje, on se ne smatra uzgajivačem. Znači ne smatra se uzgajivačem, što njemu dopušta da mladunčadi životinja neograničeno trguje. I to na crno. Znači, mi možemo sad otvoriti Njuškalo ili neki drugi oglasnik, upišite kućni ljubimci, i tamo će vam izići doslovce 5 tisuća oglasa da se prodaju svemoguće životinje ali bez ikakvoga reda, znači nema tu naplate poreza, izdavanja računa, bilo čega, i onda kada se ti mladunci, eventualno ne prodaju, kad oni porastu, a nisu se prodali onda se isto takva mladunčad baca na ulicu ili još gore, ubija. Trebalo bi razmisliti o tome da svaki onaj koji prodaje životinje bude porezni obveznik i da se smatra uzgajivačem. Druga stvar, dakle, sterilizacija pasa, kastracija kaže se da ona može biti propisana ali se sav teret prebacuje na lokalnu upravu, što znači da bi lokalna uprava trebala pronaći ta sredstva, evo mi u Međimurskoj županiji, dakle za taj jedan jedini azil, nedostatan koji prima 600 pasa, izdvaja se 400 tisuća kuna. Znači 400 tisuća što je vrlo veliko opterećenje za lokalni proračun ako bi se išlo u zbrinjavanje svih pasa, vjerovatno bi taj proračun moramo iznositi oko 3,4 milijuna kuna što je jednostavno za lokalnu upravu previše. Iz toga razloga trebalo bi u zakonu uvrstiti obavezu da se sterilizacija mora provesti o trošku vlasnika. Znači o trošku vlasnika. Da je vlasnik taj koji obavezan provesti sterilizaciju osim u uvjetima kada pas ima ili radnu ili uzgojnu dozvolu. Znači, kada životinja nema radnu ili uzgojnu dozvolu, onda da se provede, dakle sterilizacija. U tom smislu vrlo je važna provedba zakona, evo mi imao npr. od 2004. godine zakon da se životinje moraju čipirati, a više od 30% životinja, dakle nije čipirano. Od 2014. do 2017. zakon nije zaživio. Zakon je često mrtvo slovo na papiru i s te strane je dobro da se ovdje predviđaju ovlasti za lokalne i komunalne redare da oni imaju ovlasti, dakle provjeravati da li je životinja čipirana ili nije. Dakle, kratko rečeno. Potrebno je provesti zakon, potrebno je provesti sterilizaciju, potrebno je dati ovlasti komunalnim redarima ali je isto tako potrebno da se financijski teret zbrinjavanja ne prebacuje isključivo na lokalnu upravu, nego da se prije svega prebacuje na vlasnike a onda da lokalna uprava eventualno može sufinancirati ovu provedbu. Također bi trebalo, dakle staviti pod nadzor prodaju životinja na crno kako dakle svjedočimo masovno u RH. U ovom zakonu vrlo je dobro i treba pozdraviti, to će biti povijesni dan kada Hrvatska izglasa ovaj zakon nakon one mjere da je zabranjeno ubijanje zbog krzna, da se konačno zabrani i ubijanje u tim azilima jer ti azili imaju vrlo korisnu funkciju, oni se zaista brinu za životinje i pružaju im humano stanište. A što je najvažnije od svega provode sterilizaciju, liječe životinje i svakodnevno oglašavaju udomljavanje i u tom udomljavanju su itekako i vrlo i vrlo uspješna. Međutim, kada zaključimo ovu problematiku kućnih ljubimaca imamo još problematiku a to je problematika farmi, odnosno problematika klaonica koje su u isto tako užasnom stanju još gorem, još gore se postupa prema životinjama nego prema kućnim ljubimcima gdje bi isto trebalo proširiti zakonodavstvo da se i te životinje, da se i prema tim životinjama postupa koliko je god moguće humano. Mi recimo u ovom zakonu imamo predviđeno da se ne bi smjelo pse držati na lancu, ali se smije krave držati na lancu i to na vrlo kratkom lancu u štalama. Mnoge te krave, mnoge kokoši, ne znam purani i sva druga perad i stoka koja se koriste za prehranu drže se u uvjetima da su stalno u mraku ili polu mraku, da se nikada ne izvode na sunčevo svjetlo, da ih se drži u kavezu, da su te životinje u stalnomu strahu, da taj stalni strah jednostavno zagađuje njihovo meso adrenalinom i nema onakvu kvalitetu mesa kakvu ima normalno prirodno hranjena životinja. A to meso naši građani jedu. Pa može vam biti smiješno, nekima od vas koliko vidim, ali to jedete na kraju i vraća se vama. Mislim da bi s te strane svakako trebalo propisati zaštitu životinja, dakle koje se uzgajaju radi prehrane. A također mi nije jasno zbog čega je dozvoljeno da se ili se ne kontrolira u dovoljnoj mjeri da se životinjama daju steroidi, da se životinjama daju antibiotici, kojekakvi hormoni, da životinje imaju abnormalni rast, pa imate životinje ne znam koje bi trebale imati kilu dvije, pa ima deset jel' da, da ne umre ta životinja od svih tih silnih hormona i neprirodnoga rasta onda joj se daju antibiotici i to na svakodnevnoj bazi. I ti antibiotici dolaze u nas, također slabe organizam, također stvaraju to da je ljudski imunitet sve slabiji. Znači, znaš imunitet je sve slabiji, pa se pojavljuje sve više bolesti ljudi kakva je recimo alergija na gluten, druge alergije astma, ne znam Cronova bolest itd. Nije mi dakle Nije mi dakle jasno zbog čega se ne bi ova cjelokupna problematika malo proširila kako bi ovdje osvijestili u Saboru da i te životinje, dakle zaslužuju zaštitu, da zaslužuju brigu. Također mi nije jasno zašto je uredbom Vlade dozvoljeno da se životinjama smije davati GMO hrana. Znači, mi smo država koja je sve županije u Hrvatskoj, svih 20 županija jedan grad su se proglasile GMO free zonom, ali za životinje je hrana GMO dozvoljeno. I sad imamo slučajeve da 90% životinja za prehranu jede GMO, da taj GMO ponovno prelazi u ljude, da su te životinje zbog te GMO hrane recimo ne znam krave su, krave imaju slabiju mliječnost ili masovno postaju neplodne. Znači, životinje postaju masovno neplodne, pa bi se sad morali pitati zašto se ta neplodnost sve više povećava i kod ljudi. Vidimo da je to veliki problem u Hrvatskoj, da 20% parova u stvari danas ima velikih problema da bi imalo potomstvo. To je dozvoljeno, dakle dakle uredbom Vlade nakon 2013. godine. Mi se kao proglašavamo državom bez GMO-a ali sve životinje eto gotovo sve životinje jedu hranu, pa kad neka poput one u Vindiji Varaždin slučajno ne jede GMO hranu onda se stavi velika reklama nema GMO-a. Da prva stvar u našemu interesu jesti takvo meso, a druga stvar zašto to dajemo životinjama. Znači, ako smo humani i prema sebi, a zašto nismo humani i prema tim životinjama. Da li je sve to samo zbog profita, da li je to sve samo zbog zarade. Evo danas smo usvajali ovu CETA-u koja također dopušta masovni uvoz GMO-a u Hrvatsku, a po drugoj strani sad se zaklinjemo u neku zaštitu životinja, zavaravamo svoju savjest, velimo da smo jako dobri ljudi. Evo kolege se smiju. Šta njega briga, život ide dalje. Jel' da? Htio bih da se ova problematika čim više, dakle osvijesti. Meni je potpuno jasno da ćete svi glasati za, ali bih htio, dakle da se problem sagleda u cjelini, da bude što je više moguće kvalitetnih amandmana. Mi ćemo osobno u ime Živoga zida predati barem deset deset i nadamo se da ćemo usvajanjem jednoga široko utemeljenoga zakona, pobrinuti se ne samo da životinje budu zaštićene nego da RH osvijetli svoj obraz, da imamo jedno humanije društvo u budućnosti, da nemamo više ovakvih nemilih scena kao što smo imali prilike gledati proteklih godina

Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bunjac, vi ste otvorili mnoga pitanja, nekako mi se najviše svidio vaš početak ove rasprave, zapravo je svrha ova zakona štiti životinja od ljudi. Ono što moramo priznati da postoji velika sličnost između ljudi i životinja, kada gledamo i anatomski. Na kraju krajeva, ne bi ni znanost ni medicina napredovali da ne vrše se pokusi nad životinjama, a to omogućuje upravo ta sličnost. Ono što nas bilo sad, bilo da samo religiozni ili ne, ono što nas razlikuje od životinja je sigurno naša superiornost, nadmoć i mi zapravo odlučujemo o sudbinama životinja, zato je bitno donesti ovaj zakon. I kada govorimo o zaštiti životinja, misli se i na nesavjesne vlasnike. Vi ste ovdje spomenula i romska naselja. Pa nisam siguran da su baš Romi krivi što su tamo toliko mačaka i pasa. Te vjerujem da postoje nesavjesni ljudi koji jednostavno dolaze, pa tamo kada ih ima puno, pa još neće da škodi da bude još 10-tak. Ali ono što još moramo i to sam govorio i u replici prije i državnom tajniku, jako je bitna edukacija, represijom nećemo puno postići, edukacija, jer postoje ljudi koji jako vole životinje, koji imaju životinje, a zapravo sa njima ne znaju postupati. Za životinju treba i vremena, treba i truda, a treba i znanja. znanja općenito, dolazi do puno nasilja nad životinjama zbog neznanja. Evo navesti ću jedan primjer, bili smo u jednom društvu, sjedili smo na terasi i pojavila se zmija. Svi su se uplašili, ja sam htio, ja sam bio domaćin, htio sam ubiti tu zmiju. Onda mi je slučajno bio čovjek koji je veterinar kaže „Pa nemoj Tomislave“, on je rekao koja je to zmija i sve on je uhvatio lijepo rukama, odnio tamo dalje, ja bi iz neznanja to napravio. Znači ali nije to samo za zmije, to je za mnoge životinje, ljudi iz neznanja i straha to rade. potrebna je edukacija, ne može to samo Ministarstvo poljoprivrede, potrebni su drugi segmenti. Što se tiče lokalne samouprave, na komunalne redare prebacivati još i ovaj teret, nisam siguran da će se to uspjeti samo na taj način, a kolega Babić je govorio, tu su potrebna i sredstva. Odgovor na repliku. Izvolite. se neodgovorno odnose prema psima, ima puno više pasa u neromskim nasiljima, izrazimo se tako grubo, koji također su u vrlo neadekvatnim uvjetima, ovo sam spomenuo slučaj samo u smislu da je bio jako medijski popraćen. Znači svi mediji su pisali o tome, o ovim drugim slučajevima se nažalost pisalo manje. Ja sam imao priliku nedavno dosta često odlaziti kod veterinara i zaprepastilo me koliko životinja dolazi izranjavanja, ali te životinja nisu izranjavane od drugih životinja, nego su izranjavane od ljudi i vi zaista ne biste vjerovali koliko je životinja ranjeno hladnim oružjem, koliko vatrenim oružjem, kakve sve po sebi imaju ozlijede koje su uzrokovali ljudi i mi se sa te strane zaista moramo zapitati kakvo smo mi to društvo? Ja kada gledam te nemila scene, ponekad, ono doista osjetim i na neki način sam demoraliziran jer se pitam ako te stvari nismo prevozišli kako možemo doći do nekih drugih važnijih civilizacijskih vrednota? Dakle, s te strane ja podupirem vašu ideju da je potrebna edukacija. Ja pozivam Vladu i odgovorno ministarstvo da provede pozitivne kampanje, one zaista ne koštaju puno, a ja vjerujem da bi se jako puno javnih osoba uključilo u takve pozitivne kampanje i kada bi, ne znam, pronašli 2 sportaša, 2 pjevača i recimo 2 glumca, koji bi pozivali ljude da se humanije odnose prema životinjama vjerujem da bi bio veliki efekt, a s druge strane vjerujem da bi trošak bio minimalan. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjcu na odgovoru. Sljedeći za repliku javio uvaženi kolega Stevo Culej. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Kolega Bunjac, ima jedna uzrečica u Slavoniji, a ona kaže koliko konja voliš, toliko ti duša vrijedi. Ja sam slučajno jedan od onih koji uzgaja konje, tj. sad sada imam jednoga, nekada sam imao i 9 koje sam se bavio stočarstvom o kojemu mnogi pričaju, a pojma nemaju, o ljudima koji su donosili zakone o poljoprivredi, pa su tako i sela deložirali i krave i konje i ovce i svinje i sve. Pa imamo sada samo mačke i pse koji lutaju po ulicama za koje moramo organizirati azilante i škopce i ostalo, U medijskim natpisima posebice 24 sata i indeks.hr bilo je obavljeno o jednome uzgajivaču konja koji se zove Tuđa Josip iz Oroslavlja, a koji je imao nekih 30-tak pa i do 50-tak konja kasača koji se s njima bavio i u sportu, čovjek svestran, čovjek koji je stvarno bio ljubitelj tih konja, ali zbog onih koji su donosili zakone, posebice prema sportskim konjima, a u korist autohtonih naših pasmina koje mi imamo od posovaca i lipicanera i drugih časni lipicaneri, malo i tu postoje konji koje su ljudi držali samo iz interesa a ne iz ljubavi i ne iz hobija. Koje su eksploatirali a mi kažemo nećemo eksploatirati ni u šumskim više radovima. Ali kada se mediji obračunavaju sa takvim ljudima koji su svu svoju ljubav poklonili konjima, na najgori način, oni dolaze, probijaju i ti zaštitari životinja, koje ja cijenim kada otkriju nešto pozitivno, ali i da bi se otkrilo nešto pozitivno ili negativno morali bismo znati i nešto o tim životinjama pa da na 30 do 50 jedinki postoje one koje su bolesne, konji imaju neke izrazite bolesti poput kolika, pa su crijevne bolesti paraziti koji slabe kao i ljudi i životinje, od njih 50 mora biti jedna bolesna tužna, mršava, ja jedna je vesela, a debela. Pa tako onda oni izaberu jednu najlošiji primjerak ju takvome stanju i onda to novinari koji jedva dočekaju nešto takvog onda to razapinju te ljude poštene, časne koji su se bavili svojim poslom dugi niz godina, ali su uslijed nebrige sustava

Hvala lijepo. Mediji su vrlo korisni kada ukazuju na problematiku mučenja životinja i s te strane treba sve njihove napore poduprijeti, ali istina je da ponekad pretjeruje. Evo ja znam da jedan slučaj iz Međimurja kada je konj umro prirodnom smrću i zato što je umro prirodnom smrću zato u gazdu optužili da je mučio životinje. A on ih je jednostavno pitao pa zar nikada niste vidjeli da životinja umire isto ko i čovjek. To je bio recimo jedan slučaj nekakvog stvarno žutila gdje se ljude optuživalo nepotrebno za ono što nisu napravili. Ali htio bih spomenuti kada ste već spomenuli selo recimo problem pčela. Znači vi sada imate ova zaprašivanja maksimalno sa avionima, bacaju se ti pesticidi, glifasati evo po ovoj … ćemo to bacati još i više u Hrvatskoj pčele izumiru, znači veliki je problem toga. Ja ne znam dal vam je poznato u Kini ljudi oprašuju rukama rukama voćke. Znači morate uzeti rukama i glumiti pčelu i između dva drveta ne znam dva cvijeta provesti oprašivanje jer jednostavno pčela više nema. Da li smo mi toliko neodgovorni da ćemo prvo pobiti sve pčele i onda ćemo nakon toga reć a gle nema voća. Nema više jabuka, nema više krušaka, nema više trešanja itd. hoćemo onda to sve uvoziti ili ćemo rukama oprašivat. Znači želim samo reći da se ova problematika treba sagledati maksimalno i shvatiti da je sve na ovom svijetu međuovisno i da i leptir ima veze sa našim životima. I da dobro ste vi rekli u biti ne možemo se tu stvar je rekao kolega Žagar, postavljati da smo mi svemu gospodari, sve drugo mora biti podređeno našim interesima. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjcu na odgovoru. Sljedeći je za repliku uvaženi kolega Križanić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče. Kolega Bunjac, vi ste rekli zašto je Vlada uredbom dozvolila ishranu životinja GMO hranom. Pa mene živo zanima da li vi zbilja mislite da mi možemo zabraniti našim proizvođačima ishranu životinja GMO hranom obzirom da je EU jedno europsko tržište, s obzirom da znamo da to nije uvoz nego je unos hrane koja slobodno prolazi granicama i isto tako dobro znamo da sva hrana koji dolazi pogotovo iz trećih zemalja, pri čemu mislim a junetinu iz Brazila, to stalno ponavljam koja nema nikakvu kontrolu je sigurno hranjena GMO hranom pa jeli korektno da mi našim proizvođačima zabranjujemo hraniti životinje GMO hranom, a sva hrana koja dolazi unosom iz EU na stolove na naše tržišta je hranjena GMO hranom. Dapače, jesam za to da se to čvrsto, jasno i glasno deklarira, da se potiče deklariranje takve hrane i potiče GMO free hranjenje životinja. Zahvaljujem.

znači danas kada imate recimo četiri puta manje ovci nego prije 100 godina, kada imamo deset puta manje krava i ne znam sedam puta manje konja, postavlja se pitanje kako su ljudi nekada sve te životinje nahranili, a nisu imali GMO, s čime su ih hranili? Znači u Hrvatskoj obradivih površina dovoljno dovoljno resursa da bi se te životinje mogle hraniti i bez GMO-a, ali eto na neki način mi smo podlegnuli tim uvoznim lobijima umjesto da smo stvorili zakonodavstvo i uvjete da proizvodimo domaću hranu, zdravu hranu čim više po mogućnosti ekološku, eto sada dopuštamo da se uvozi ta GMO hrana, da se ona masovno hrani životinjama. I koliko ja čujem od poljoprivrednika oni imaju jako puno problema s tim životinjama oko bolesti, a čujem također da i hrvatski građani imaju sve više problema sa raznim bolestima koje prije nisu postojale. Evo pogledajte samo koliko se sada police po dućanima stavljaju, alergije na gluten, sad su svi odjednom alergični na gluten. A ustvari o čemu se radi? radi se o tome da je uništena crijevna flora da je probava razorena sa tom nekvalitetnom hranom i pesticidima i da ljudi više jednostavno ne mogu normalno jesti kao što su jeli tisućama godina. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bunjucu na odgovoru. I posljednja replika po ovoj raspravi uvaženi kolega Željko Lenart. Izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Bunjac. Evo nekoliko puta ste rekli da kolege se smiju ovdje pa moram priznati da sam se sam nasmijao na neke stvari koje ste pričali, a vidi se da nemate baš o tome puno pojma ili niste doživjeli te stvari. Što se tiče zagađenja adrenalinom, ja mislim da je to manji problem od onih zagađenja ostalih u mesu što se tiče raznoraznih kemikalija, a radi se o životinjama na koje ovaj zakon nema utjecaja a koje nisu uzgojene u RH već su došle uvezene nakon ne znam koliko dugo smrzavanja su završile u našim mesnicama. Druga stvar je GMO hrana. Mi imamo županije kao što je moja Sisačko-moslavačka koju su proglasile GMO free međutim svejedno se tu prodaje hrana recimo u Sanu koja je umiješana gdje piše soja GMO. I jedna stvar je držanje životinja na lancu, vjerujte mi da na našem hrvatskom selu i danas postoje bakice koje drže kravicu na lancu u svojoj štalici, na lancu ju vode na pašicu i vjerujte mi da tu kravicu vole i cijene više nego možda vi neke osobe koje su vam drage. A mnogi od nas smo odrasli na tom mlijeku od tih kravica koje su uzgajane na lancu i tada je bilo hrvatskih teladi za to koje su se tovile, imali smo najpoznatiji baby beef u Europi, međutim evo takvo držanje nije nužno loše nego je stvar u ljudima koji ili poštuju životinje ili ne poštuju. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Lenartu. Odgovor uvaženi kolega Bunjac, izvolite. Hvala lijepa. Uvaženi zastupniče, dakle što se tiče te GMO hrane, dakle ja mogu samo ponoviti da mi nije jasno zbog čega smo to dopustili vi ste rekli da je Hrvatska GMO, da je GMO free zemlja, sve županije su se proglasile. Pa zašto mi ne poštujemo dakle ono što traže naše županije? Nije mi jasno zašto Vlada to ne poštuje. Što se tiče te GMO hrane, meni je neshvatljivo da mi još uvijek nemamo deklaraciju. Znači otiđite u bilo koju zemlju u susjedstvu, bilo da je Mađarska, Slovenija, čak i Srbija, imaju deklaraciju na GMO hranu a jedino Hrvatska nema. Ja sam slušao i prošle godine ministra Tolušića, rekao je to ćemo uvesti. Posebno kada je bila ona afera sa onom salmonelom, sigurno će biti, međutim još uvijek nema tih markica. Dakle mi imamo situaciju da smo svjesni problema ali zbog očito nekih interesa koji su viši od dakle ovoga Visokoga doma, rješenje problema se ne pristupa. Pa evo s te strane ja pozivam i u vezi ovoga zakona i u vezi ove CETA-e koja je malo prije bila i još nekih zakona koji će doći da se dakle pristupi izvršenju ovih obećanja koja su već odavno dana. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi kolega Josip Križanić. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjedniče Sabora, državni tajniče. Zakon o zaštiti životinja ovaj nacrt je izuzetno dobro primljen od zainteresirane javnosti ali i od zaštitarskih udruga i skloništa za životinje. Postojeći zakon datira iz siječnja 2007. s odgodom koja onemogućuje držanje muznih krava na vezu s 1.1.2012. i zabrana uzgoja životinja za kaznu s 1.1.2017. ovim prijedlogom Zakona o zaštiti životinja donose se kako nacionalne odredbe vezano za dobrobit životinja tako i odredbe za usklađivanje sa pravnom stečevinom EU na području dobrobiti životinja uključujući i zaštitu živitinja koja se koristi u znanstvene svrhe. Kroz EU pilot, EU komisija dostavlja dodatne primjedbe u svrhu potpunog prijenosa u pravni poredak RH odredbi direktive 2010/63 EU te prijedlogom zakona se donose odredbe koje se u potpunosti preuzima ova direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe. Ovaj Prijedlog zakona o zaštiti životinja vodi računa o potrebi zaštite dobrobiti životinja tijekom njihovog korištenja, bilo kao farmerske životinje, pokusne životinje, životinja u zoološkim vrtovima, različitim aktivnostima od uzgoja, držanja, rada, prodaje, zabave do druženja sa životinjama i kućnim ljubimcima. Novim zakonom dodatno proširujemo paletu nedozvoljenih radnji prema životinjama, kao što su držanje u zatočeništvu dupina, spolni odnosi čovjeka i životinje, čupanje perja žive životinje, pucanje u životinju, bacanje petardi na životinje, korištenje za rasplod životinje koje još nisu spolno zrele, korištenje kopitara za izvlačenje trupaca osim u iznimnim uvjetima, izlaganje pasa kupiranim ušima i repovima i držanje u zatočeništvu medvjeda. To je sve sada nama normalno, međutim puno toga se do sada radilo. Daljnjim napretkom tehnologije prestati će potreba za korištenjem koma za tzv. …/Govornik ali u nepristupačnim šumskim područjima sigurno da za takvim poslom postoji potreba i danas. U ovom zakonu spominje se još i izvlačenje trupaca pod istim pojmom …/Govornik se ne razumije./…, međutim smatram da treba vrlo jasno razlučiti ostale radove s kojima u šumi, tzv. kirijašenje. U ove radove spada ne samo izvlačenje trupaca nego i izvođenje drva iz šume konjskim zaprekama što su radnje koje se ne mogu podvesti pod isti pojam ali nemaj niti istu težinu vezanu uz dobrobit. Osobno smatram da ovakve radne sa radnim konjima u specifičnim situacijama, dakle nepristupačni tereni i u kontroliranim uvjetima se mogu dozvoliti. Prijedlogom zakona se određuje obveza nadležnim tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave, razvijanje svijesti javnosti a osobito mladih uključujući i posjednike, odnosno vlasnike životinja, u zaštiti životinja i čime će utjecati na bolju provedbu zakona i time poboljšanje dobrobiti. Pri svemu tome je potrebno uzeti u obzir i potrebe životinja za iskazivanjem svoje vrste svojstvenog ponašanja i da im se kada su u skrbi čovjeka osigura odgovarajući smještaj, hrana i njega a po potrebi liječenje. Jačanje svijesti potrošača koji pokazuju sve veću zainteresiranost za proizvode životinja koje se drže na farmama sa visokim standardima dobrobiti koji prelaze minimalne propisane a ovaj zakon predstavlja dobru podlogu za daljnji razvoj, poboljšanje uvjeta dobrobiti, za uzgoj, korištenje sredstava fondova ruralnog razvoja, odnosno programa mjera koja imaju za cilj poboljšanje dobrobiti životinja. To je drugi vrlo važan faktor ovog zakona. Ovaj je segment važan u uzgoju farmerske životinje ne samo zbog dobrobiti već i zbog korištenja izdahnih sredstava koje potiču viši stupanj dobrobiti životinja iz fondova ruralnog razvoja bez korištenja koje će naši stočari vrlo teško konkurirati stočarima EU-a, primjerice u jednoj bogatoj Finskoj, iz ovih izvora, za propisane više standarde uzgoja krmača, npr. veća kvadratura poda ili puni pod, slobodno držanje životinja, prirodna svjetlost, ventilacija, propisana pitka voda, veterinarska skrb pri porodu itd., stočari iz zajedničkih sredstava EU-a dobiva 300 eura po krmači, što znači da bogatom finskom seljaku EU, odnosno mi svi zajedno, svake godine remontiramo svaku krmaču. Mi iz ovih izvora do dana današnjeg, dame i gospodo, ne povlačimo ništa. I kako bi onda naši seljaci bili konkurentni? Dakle, moramo pod hitno stvoriti preduvjete za povlačenje sredstava fondova ruralnog razvoja EU-a. Irci su dosada iz ovog programa 2014.-2020. povukli oko 100 milijuna eura. O drugim načinima tzv. skrivenog subvencioniranja domaće proizvodnje pojedine zemlje članice da i ne govorim. Ovim zakonom potiče se i odgovorno posjedovanje životinja u svim područjima korištenja životinja. A osobito kućnih ljubimaca. Kao najosjetljivija skupina životinja za koju je javnost najviše zainteresirana i o kojoj su moji prethodnici danas govorili, a to su psi i mačke. Mjere odgovornog ponašanja psa odnosno mačke su označavanje, cijepljenje protiv bjesnoće, i druga potrebna cijepljenja za očuvanje zdravlja životinje i kontrola razmnožavanja, kastracije, sterilizacija koje je ujedno i jedna djelotvorna mjera smanjivanja broja napuštenih pasa i mačaka, te ne napuštanje vlastitog kućnog ljubimca. Pas lutalica kao termin ne postoji, to smo ga mi uveli, svaki pas je imao vlasnika i on je postao lutalica onog momenta kad smo ga mi napustili. Daljnje mjere koje su određene ovim zakonom vode kontroli uzgoja kućnih ljubimaca i kontroli njihove prodaje s ciljem osiguranja dobrobiti životinja kako tijekom uzgoja, tako i pri prodaju životinja. Stoga se osim registracije uzgoja kućnih ljubimaca, s tri i više rasplodnih ženki iste vrste životinja propisuje i evidentiranjem vlasnika sa manje od tri rasplodne ženke iste vrste, ako prodaju mladunčad svojih životinja čime se osim mogućnost kontrole uvjeta držanja životinja omogućava i praćenje prometa životinjama. U svrhu pojednostavnjenja postupka u Upisniku kućnih ljubimaca koji se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede, osniva se i evidencija vlasnika sa manje od rasplodne ženke. Evidentiranje vlasnika životinja koji posjeduju manje od tri rasplodne ženke iste vrste također se omogućava njihovo ravnopravno sudjelovanje na tržištu. Te im se omogućava legalna prodaja životinja u trgovinama kućnim ljubimcima. Sa potrebe oglašavanja pasa u svrhu prodaje ili promjene vlasništva, određuje se obveza i prodavača i oglašivača da objavom oznake registriranog uzgoja ili evidentiranog vlasnika, s manje od tri rasplodne ženke. Tad je velika zabrinutost javnosti, zbog napuštanja životinja ovim se prijedlogom zakona radi učinkovitijeg rješavanja navedene problematike propisuju obveze vlasnicima životinja u smislu odgovornog posjedovanja životinja, označavanje, cijepljenje, skrb, ne napuštanje, kontrola razmnožavanja. A jedinica lokalne odnosno područne regionalne samouprave osnivanje skloništa, osnivanje koordinacijskih radnih skupina a propisuju se obveza povećavanja svijesti javnosti osobito mladih o potrebi zaštite životinja. Za potrebe zbrinjavanja napuštenih životinja n području svake jedinice područne, odnosno regionalne samouprave, mora se osnovati najmanje jedno sklonište sa kapacitetom najmanje 50 mjesta. A jedinice lokalne samouprave financiraju njegovo osnivanje i rad. Životinje u skloništu ostaju do udomljenja, odnosno više nije moguće eutanazija životinja nakon 60 dana. Ovakvom odredbom RH čini snažan iskorak u standardu i dobrobiti životinja te staje uz rame najhumanijih zemalja EU-a sigurno je da će se tu pojaviti problematika vezano uz financiranje skloništa, ali to je jedna druga priča. Provođenje zakona i usmjeravanje truda i sredstava na kontrolu mikročipiranja programe kastracije, sterilizacije sustavno oglašavanje životinja te edukacija stanovništva posebice mladih može čak uroditi financijskom uštedom s ciljem sprečavanja uzroka problema umjesto rješavanja posljedica. U svrhu učinkovitijeg udomljavanja životinja u Upisniku kućnih ljubimaca omogućuje se osnivanje Jedinstvenog informacijskog centra za napuštene i izgubljene životinje kojim će se omogućiti javnosti uvid u sve napuštene životinje u RH. Ovim prijedlogom zakona propisuje se jedinicama područne samouprave obveza osnivanja koordinacijskih rasnih skupina te se određuju članovi koordinacijskih radnih skupina koji svojim iskustvom, dobrim praksama i znanjem te zainteresiranošću za navedenu problematiku kao i poznavanje lokalne situacije i mogućnosti mogu najučinkovitije odrediti mjere i prioritete za rješavanje problematike dobrobiti životinja. Koordinacijske radne skupine trebaju imati i edukativnu ulogu kojom se povećava svijest vlasnika životinja, ali i javnost u cjelini po potrebi osiguravanja dobrobiti životinja. U svrhu smanjenja populacije napuštenih pasa, jedinica lokalne samouprave dužne su do 30. lipnja 2018. godine osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa. U svrhu sprečavanja prekomjernog razmnožavanja kućnih ljubimaca a time i njihovog napuštanja, vlasnici životinja su dužni osigurati kontrolu njihovog razmnožavanja. Međutim, u slučaju da se na nekim područjima utvrdi preveliki broj napuštenih pasa, načini financiranja i kontrole razmnožavanja može propisati na tom području i ministar. Prijedlogom zakona određeno je da inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona provodi veterinarski, odnosno poljoprivredni inspektori, ministarstvo nadležnog za poslove poljoprivrede, komunalni redari, u skladu sa općim aktima predstavničkim tijela jedinica lokalne samouprave sigurno je da će biti potreba i dodatna edukacija tih komunalnih redara vezano uz novonastalu situaciju. Za provedbu zakona potrebno je u proračunima jedinica lokalne samouprave osigurati sredstva za pružanje pomoći ozlijeđenih životinjama i za rad skloništa za životinje. Na godišnjoj razini je to po skloništu u visini od 549000 kuna, to je vjerojatno na bazi ovih pedesetak pasa. Sigurno da će se ta cifra dizati bude li tih pasa više, a vjerojatno će ih biti. Ukupno 11 milijuna 529000 kuna za 21 sklonište, za izgradnju tri skloništa koja do sad nisu osnovana u Brodsko-posavskoj, Dubrovačkoj i Ličko-senjskoj županiji potrebno je u osamnaestoj godini još osigurati 13 milijuna 878 tisuća 500 kuna. Sredstva za izradu jedinstvenog informacijskog centra u svrhu udomljavanja životinja, te evidencija vlasnika kućnih ljubimaca namijenjenog prodaji s manje od tri rasplodne ženke iste vrste kao i udjela upisnika kućnih ljubimaca u ukupnom iznosu od 100 tisuća kuna financirat će proračun RH Ministarstvo poljoprivrede. Do drugog čitanja ovaj će zakon zasigurno doživjeti još i određene korekcije i nadopune, ali će klub HDZ-a ovaj važan, sveobuhvatan i nadasve koristan, human zakon podržati. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Križaniću na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio kolega Anđelko Stričak. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, kolega Križaniću. Naravno da iz dosadašnje rasprave je vidljivo da će svi podržati donošenje ovog zakona iz nekoliko razloga jer dodatno proširuje paletu nedozvoljenih radnji prema životinjama. Sami ste naveli da u taj dio spada čupanje perja živih životinja, bacanje petardi, pucanje po životinjama, korištenje životinja za rad. Također propisuje i obveze vlasnika u pogledu odgovornog posjedovanja životinja kao što je cijepljenje, označavanje, kontrola razmnožavanja i I to je sve u redu dok ne dođemo do jednog velikog ali, a to su financije. Naravno da je za očekivati da će svi vlasnici životinja i kućnih ljubimaca imati jedan human odnos prema svojim kućnim ljubimcima, ali uvijek se pojave i oni nesavjesni. Za njih, tj. napuštene životinje zakon predviđa izgradnju skloništa za životinje. Međutim, to je obaveza jedince lokalne samouprave, samouprave, odnosno regionalne i to je svakako trošak. I sad imamo jednu situaciju da se često raspravlja o decentralizaciji. Gradonačelnici, načelnici pod time smatraju da bi trebali dobiti veća proračunska sredstva. Ali često se događa da dobivaju dodatne obaveze. Prema tome, smatram da svakako ovaj zakon treba podržati, ali da bi bilo dobro da se već sad u proračunu, tj. pripremi proračuna za iduću godinu predvide veća i značajnija sredstva za te namjene, da se općinama i gradovima, odnosno županijama pomogne taj dio isfinancirati. Mislim da bi svakako bilo poželjno. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Stričaku. Odgovor kolega Križanić. Zahvaljujem i ja na tom pitanju. To je pitanje svih pitanja. Jedinice lokalne samouprave bile su uključene u javnu raspravu ovog zakona preko udruge općina. Sigurno da je u tom momentu bilo potreba reći, izraziti problematiku financiranja ovog zakona i želim vrlo jasno reći da svaki nadstandard, ovo je sigurno veliki nadstandard kojega nemaju veliki gradovi, puno velikih gradova europskih prijestolnica kakav je Beč ili Budimpešta ili Prag nemaju No Kill skloništa. I ako se Hrvatska odredi za No Kill skloništa i za jednu humanu gestu, a to je neubijanje pasa nakon 60 dana to nešto i košta. I sigurno je da će jedinice lokalne samouprave uputiti vjerojatno apel prema središnjoj državnoj vlasti da im se u tom dijelu izađe u susret. Zahvaljujem. Zahvaljujem na odgovoru kolegi Križaniću. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Damir Felak, izvolite. **Felak, Damir (HDZ)** Štovani gospodine dopredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine Križanić. Pomno sam slušao vašu raspravu i želio bih možda malo dopuniti ono izlaganje kad ste govorili o korištenju kopitara za izvlačenje trupaca iz šume. Pošto mi je to struka ovdje se navodi da su to samaraši. To nije točno. Trebalo bi navesti po meni neku sličnu formulaciju koju ste i vi rekli, znači korištenje kopitara za izvlačenje trupaca iz šume. I isto tako za iznošenje ogrjevnog drveta iz šume. Ljudi koji izvlače trupce iz šume nazivaju se kirijaši, a ljudi koji koriste kopitare, prije svega konje za iznošenje ogrjevnog drveta iz šume u samarima su samaraši, ta dva termina trebala ovdje uvesti. I velim dodati uz ovo izvlačenje trupaca iz šume, isto tako i iznošenje ogrjevnog drveta iz šume. To se znači nalazi u članku 5. članku 5. stavak 2. u u točki 31. i nastavno onda kod kaznenih odredaba u članku 87. Nastavno želio bih reći mislim da je i kolega Stričak rekao dosta oko ovih obaveza jedinica područne samouprave, mogućih novih financijskih obaveza. Ja bih samo dodao da ova obaveza da komunalni redari izvještavaju, izvještavaju, tako rekuć, prate kretanje napuštenih životinja. Ne znam koliko će to u stvarnosti biti provedivo u praksi znajući koje sve obaveze i danas imaju komunalni redari. I mislim da bi trebalo malo razmisliti da se to rješava i na neki drugi način ili da se nađu financijska sredstva koja bi omogućila jedinicama lokalne samouprave da zaposle onda i nove ljude na tim poslovima. Hvala Zahvaljujem kolega Felak, slažem se sa vama, odnosno vi se slažete sa mnom. Ja sam na početku svog izlaganja rekao da treba razlučiti termin kirijašenje od termina samarašenje. Ovdje kirijašenje nije dovoljno širok termin za sve radove koje rade konji u šumi. Činjenica je da u nekim nepristupačnim područjima RH, se dan danas radni konji koriste za određene radnje, a koje se zovu, izvlačenje trupaca ili ili izvoženje drva prijevoznim sredstvima kolima. Takve radnje će vrlo teško biti zabraniti i ja se ne slažem da takve radnje treba zabraniti u takvim nepristupačnim jer su konji namijenjeni, one su radne životinje, i upravo su namijenjeni za takve poslove, a što se tiče komunalnih redara i rada njihovog u jedinicama lokalne samouprave slažem se s vama da su oni inače opterećeni sa puno drugim poslova. Ako se bude taj posao spustio na njih, sigurno da će oni morati se educirati vezano uz kontrolu mikročipiranja, sa onim kontrolorima. S druge strane pod hitno bi trebalo napraviti edukacija, apeliram i na ministarstvo da se onda kada bude kada bude taj zakon izglasan, napravi jedna edukacija za te komunalne redare, da ih se nauči takvim ovim radnjama, jer bez tih nekih stvari vrlo teško će oni moći obavljati uopće taj posao. Zahvaljujem kolegi Križaniću na odgovoru. Sljedeća za repliku javio uvaženi kolega Mladen Madjer. Izvolite. **Madjer, Mladen (HSS)** Poštovani potpredsjedniče. Kolega Križaniću, na području Koprivničko križevačke županije ima sklonište koje sklanja sa 3 grada i pripadajuće općine, zaprima negdje cirka 40 pasa, i to ima negdje oko većinu koji nisu mikročipirani. Znači, nisu mikročipirani, ne može se pronaći vlasnik i ostaje da će kapacitet za koji naredni mjesec biti popunjeno i neće moći više zaprimiti. Postavljam pitanje. Tko će financirati uskoro prepuna skloništa i koliko bi po novonastalim uvjetima trebali biti kapaciteti tih novih skloništa s obzirom da nakon 60 dana i ovo zakon podržavam da nema eutanazije. To je normalno. Također se postavlja, a to je bilo već pitanje, to će financirati i da li država s obzirom da ide novi zakon, da onda i financira provođenje tog zakona ili da spusti sredstva na lokalnu samoupravu. A što se tiče komunalnih redara, vi ste rekli da ih treba educirati. Pa ja mislim da po općinama imaju veterinarske ustanove, imaju svoje koncese. A s obzirom da ste vi doktor veterine, vi znate. Mi ćemo dakle educirati komunalne redare, da očitaju da očitaju mikročip, a šta radi veterinarska inspekcija? Šta rade veterinari? Komunalni redari će biti veterinari, biti će građevinarci i sve. Znači još jedan teret još jedan teret komunalnim redarima. Mislim da to nije u redu. S obzirom da sam bio dugogodišnji načelnik, znam koji su problemi i da je to problem. Ali spustiti to komunalnim redarima, a istovremeno veterinarske stanice imaju koncesiju po pojedinim područja, mislim da je to na njihovim i veterinarskoj inspekciji da utvrde one pse koje nisu mikročipirani, a da država plati to mirkočipiranje. A ne spustiti jedinicama lokalne samouprave na plaću. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Madjer. Odgovor gospodin Križanić. Izvolite. Zahvaljujem kolega Madjer na ovim pitanjima. To su sve životna pitanja o kojima sigurno bi mogli razgovarati nekoliko sati. Dakle, ako ima 40 pasa, obaveza je mikročipiranja nakon 10-tak dana i to je, ti psi bi sad već trebali biti mikročipirani. Tko će platiti, Tko će platiti, daljnji boravak tih pasa? Jedinica lokalne samouprave će sufinancirati, to je propisano ovim zakonom. Na koji način će se rješavati situacija dalje, bude li se sklonište punilo više od 50 pasa. Dakle tu se sada vraćamo na onaj problem edukacije ljudi, da psi nisu lutalice sami po sebi, nego ih mi puštamo i problem taj da će skloništa morati krenuti u obvezu udomljavanju tih životinja. Sigurno je da bude li se dogodila situacija, da će to enormno krenuti u jednu situaciju gdje će biti jako puno pasa, vrlo teško će to isfinancirati jedinice lokalne samouprave, to je ono o čemu sam govorio. Kada govorite o komunalnim redarima. Ja znam da imaju određene jedinice lokalne samouprave sa veterinarskim organizacijama ugovore o skupljanju pasa lutalica i to će i dalje moći ostati. U tom slučaju će ta veterinarska organizacija učitati mikročip i vratiti pasa vlasniku. Međutim, u ovim zakonom išlo se sa time da se smanji trošak općinama, a općina ima komunalnog redara da njezin komunalni redar učita čip i da pozove vlasnika i da sam riješi problem ukoliko je moguće. Ukoliko nije, zvati će se veterinarska organizacija, onako kao što ste vi i rekli. I to je to. Hvala. Zahvaljujem kolegi Križaniću na odgovoru. Sljedeća se za repliku javila uvažena kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, naime, predloženi prijedlog zakona sigurno je napravio iskorak u određenim odredbama u odnosu na sada važeći zakon, međutim već u ovoj do sada vođenoj raspravi ispostavilo se nekoliko problema. Tako ću i sama istaknuti probleme u vezi zbrinjavanja životinja, jer naravno, zakonom se pokušava zaštiti one životinje, prije svega koje su napuštene. Mislim da je ustvari najveći problem, danas koji imamo, napušteni kućni ljubimci. Životinje koje se uzgajaju tu i nema toliko problema, a pogotovo ove životinje koje služe za pokuse, tu se radi po nekakvim određenim standardima. Moram istaknuti da ustvari, po meni najveći problem, da ljudi svjesno uzimaju životinje za kućne ljubimce i onda nakon određenog vremena shvate da im ustvari ne treba kućni ljubimac, da im je to suvišan teret, onda krenu na godišnji, nemaju kud s njime i šta će ostve ga pred skloništem ili negdje u šumi i eto problema. I šta se događa? Svi mi koji zaista volimo životinje. Ja imam 2 kućna ljubimca, 2 psa o kojima skrbim cijepim ih redovno, brinem za njihovo zdravlje. Sve to košta, ali ako želiš imati kućnog ljubimca onda si se unaprijed za to odlučio. Ali isto tako onda se iz sredstava poreza svih nas plaća nečija nebriga. I mislim da ustavi kaznama takvih vlasnika treba i većom kontrolom najviše rješavati taj problem. jer svaliti sav teret na jedinice lokalne nije rješenje. Ja vam moram reći da ako usporedite jedan hranidbeni dan psa koji je u skloništu onda ćete doći do podatka da taj hranidbeni dan psa u skloništu košta više nego što koštaju obroci jednog djeteta u domu za nezbrinutu djecu. A jedinice lokalne kada raspisuju natječaj u obvezi su prihvatiti ponudu onoga ponuditelja skloništa koje je ponudilo najpovoljniju cijenu, a ako se ograničimo još na određeno područje s kojeg treba biti koncesionar odnosno onaj koji ima sklonište onda smo vrlo ograničeni u izboru onih koji imaju sklonište. Tako da mislim da na ovakav način ćemo stvoriti ogroman teret za jedinice lokalne i ovo se slažem za komunalno redarstvo, mislim da to nije rješenje jer su oni preuzeli poslove prometnog redarstva, dio poslova iz Zakona o građevini čini mi se, a i neću sada možda sam se krivo izrazila tu je kolegica koja će me ispraviti, ali utvrđuju koje su građevine opasne po život ljudi i prolaznika pa onda moraju i tu reagirati. Mislim da zaista na taj način nećemo riješiti probleme i tu treba napraviti određene pomake. Hvala. Hvala kolegici. Molim vas pripazite na vrijeme. Gospodine Križaniću iskompenzirajte ovaj gubitak vremena u vašem odgovoru. **Križanić, Josip (HDZ)** Ja sam slušao kolegicu ona i nije baš meni uputila ali ću probati prokomentirati njezine stavove. Edukacija ljudi o nenapuštanju životinja tu je vrlo važna. Obveza mikročipiranja je druga stvar koja će jednom kada budemo imali jedan visoki nivo mikročipiranja uvijek ćemo moći pronaći vlasnika. Dakle ako će imati 95% ili 98 nikad neće imati 100 ili 90% mikročipiranih pasa toliko će biti manje tzv. pasa lutalica za koje ja tvrdim da termin ne možemo koristiti jer niti jedan pas lutalica sam po sebi nije nego ga je neodgovorni vlasnik lutalicom napravio. Bio sam dugogodišnji načelnik i svjestan sam ovoga što vi govorite. Znam da se sve više trpa posla lokalnoj samoupravi međutim u ovom dijelu gdje bi se uključivati komunalni redari mislim da se išlo samo u tom dijelu da se njih nauči očitati mikročip pa da im se omogućilo čim prije riješiti problem da ne moraju svaki put zvati veterinarsku organizaciju. Hvala. Hvala lijepo i na kompenzaciji vremena. Sljedeća replika uvaženi kolega Stevo Culej. Izvolite. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Kolega Križaniću, kada ste spomenuli 100 milijuna eura za ove bogate zemlje koje ulažu u ruralni razvoj i tradicijski uzgoj životinja meni se upalila lampica kako smo mi to u našoj Hrvatskoj odradili i šta smo mi to prepisali od zakona koje smo koristili kod nas. Naime, mi svi dobro znamo da smo propisivali standarde po kojima će biti građene farme u Hrvatskoj pa smo na tisuće kredita projekata promicali, reklamirali, poticali ljude na uzimanje tih velikih kredita koji su onda pravili velike farme sa keramičkim pločicama unutra, sa gletanim zidovima, sa izo staklima, pa sa posebnim gnojnicima, potisnicima u onu gljivu famoznu kako to zovu pa je onda došla i do nitratnih direktiva, pa smo smjestili tu stoku na metar kvadratni sabili ih na metar dužine lanca, pa je ta stoka obolijevala od ležanja, od bolesti papaka i ostaloga, da bismo sada na kraju spoznali i financirali ponovo ono što su naši stari odavno znali samoodrživi razvoj, ruralni razvoj, ekološki razvoj i sve drugo. Ja se pitam možda smo odmah od početka trebali krenuti sa time, pa neću se osvrtati na kopitare ali ću reći nešta za papkare, bilo bi jako dobro poticajna sredstva ne ovih 100 milijuna nego bar jedan milijun eura ugurati u dvorišta slavonskih seljaka i vratiti ih na izvorne osnove uzgoja barem crnih svinja pa da bar u nečemu opstanemo ako u ničem drugom. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Culej na replici. Odgovor kolega Križanić. Izvolite. **Križanić, je temeljni zakon krovni zakon za donošenje nacionalnog programa nadstandarda kojega moramo pod hitno donijeti ne bi li povlačili sva ova sredstva o kojima smo do sada govorili. Ja sam rekao samo jedan primjer 100 milijuna eura su do sada povukli Finci iz programa EU, međutim oni imaju u planu u razdoblju od 2014.-2020. povući osam milijardi. milijardi. Prema tome ne da smo to trebali napraviti imali smo prilike prije dvije godine. Apeliram na ministarstvo na naše državnog tajnika nek prenese ministru da se taj nacionalni program čim prije napravi da bi naši stočari, mi imamo dobro farmi, naših puno farmi je space shuttle i možemo povlačiti sredstva što se tiče nad standarda samo trebamo napraviti nacionalni program. Zahvaljujem. Zahvaljujem uvaženom kolegi Kajtaziju na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika nezavisnih i HSU-a, uvažena kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Pozdravljam Prijedlog zakona o zaštiti životinja koji je u proceduru uputila Vlada RH i koji donosi niz odredbi koje će unaprijediti postojeće stanje kada govorimo o zaštiti životinja. Posebno je dobro da se konkretiziraju odredbe kojima se zabranjuju i dodatno reguliraju neodgovarajuće ponašanje prema životinjama kao što su rezanje ušiju pasa, njihovo stalno vezivanje i držanje u zatvorenim prostorijama, korištenje životinja u cirkuskim izvedbama, njihovo zlostavljanje itd.. Pozdravljam i odredbe koje su ranije uvedene vezane za uzgoj životinja zbog krzna koje su već stupile na snagu. Slijedom navedenog klub Nacionalnih manjina će podržati donošenje ovog zakona jer unapređuje postojeće stanje. Međutim, u ovoj prilici se želim osvrnuti na problem napuštenih i izgubljenih životinja u romskim naseljima pogotovo u Međimurskoj županiji što je u prošloj godini bilo izneseno u svim medijima te je izazivalo gnjev za zaštitu životinja i javnosti. Radi se o problemu koji ovaj zakon sam po sebi bez dodatnih napora, institucija neće biti riješen. Koristim ovu priliku da osudim svako nasilničko ponašanje na životinjama i njihovo zlostavljanje što najčešće prolazi nekažnjeno. Nadam se da će primjena ovog zakona obuhvatiti što više takvih osoba. Mi nažalost do danas nismo vidjeli da se problem napuštenih pasa i njihovo zlostavljanje riješilo niti smo mogli vidjeti sustavan pristup ovom velikom problemu. Kao glavna prepreka rješavanje problema pasa u međimurskim i ostalim romskim naseljima pokazali su se financijska ograničenja lokalne samouprave te nemogućnost Ministarstva poljoprivrede ali i ostalih nacionalnih institucija da pronađu rješenje i sredstva za rješavanje ovog problema. Na ovaj problem ja upozoravam još od 2015. godine a i ranije. U prosincu 2015. godine organizirao sam sastanak u Ministarstvu poljoprivrede dok je ministar bio Tihomir Jakovina. Na istom su bili prisutni i predstavnici Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravlja, predstavnici Međimurske županije te predstavnici azila iz Čakovca. Tada smo procijenili da se na području Međimurske županije nalazi oko 2,5 tisuće pasa nepoznatih vlasnika što znači da nisu čipirani, evidentirani u sustav i da nisu primali nužna cjepiva. Institucije su dakle vrlo dobro upoznati sa ovim problemom. Još je tada bilo jasno da su ti psi izloženi nehumanim uvjetima i po postupanjima pa da su čak korišteni za međusobne borbe i da su na najgori način zlostavljani. U ovom trenutku samo u romskom naselju Kuršancu se nalazi oko 400 nezbrinutih pasa, azil za pse u Čakovcu također 400 pasa sa konstantnim preljevom novih životinja. Zbog neodgovornih pojedinaca se romska zajednica našla pod udarom javnosti a nakon toga nije prezentirano niti jedno održivo rješenje problema. Danas je taj problem sigurno i veći ali u javnosti ne dolazi sve dok ne dođe do nekog incidenta. Izdvojeni incidenti onda pogađaju cijelu Romsku zajednicu iako Romska zajednica brine za te pse, hrani ih i pazi koliko može. Romska naselja su osim smetlišta na kojem i većinsko stanovništvo često ostavlja svoj otpad postala i prostor gdje završavaju psi koje građani napuštaju pred odlaskom na godišnje, odlaskom u inozemstvu i To je jedna ustaljena praksa koju mogu potvrditi voditelji azila u Međimurju. Zbog nepostojanja političke volje da se o ovom problemu i pristupi na nacionalnoj razini, nemogućnosti lokalnih vlasti i nedostatak volje dijelom lokalne samouprave ovaj će problem samo rasti a dugoročno nećemo biti u mogućnosti da ga riješimo bez još više većih troškova za državu, nego što procjenjujemo da bi to koštalo u ovom trenutku. kao jedino je zbrinjavanje tih pasa i njihove sterilizacije putem sredstva koje bi trebalo osigurati putem ministarstva te paralelnim nametanjem obaveze lokalnih samouprava da naprave programe i potrebne operativne planove kako bi se ta sredstva konstruktivno potrošila. Žao mi je da u 2015. godini nismo napravili ništa po tom pitanju. Zadnji pokušaj razgovora sa Ministarstvom poljoprivrede sam u tom smjeru pokušao pokrenuti u veljači 2017. te do sada nisam dobio odgovor. U koordinaciji sa gradom Čakovcem koji je zainteresiran ozbiljno pristupiti problemu pasa u Romskom naselju Kuršancu uvaženom ministru Tolušiću upućen je dopis 9. veljače 2017. godine. Isti dopis sam ponovio 17. veljače također na kabinet ali evo do danas nemam nikakvu povratnu informaciju. Paralelno sa nekontroliranim stanjem koje imamo u 12 međimurskih i ostalih romskih naselja moram istaknuti i dio uzroka problema kada govorimo o prodaji i uzgoju pasa. Naime, ukoliko osoba posjeduje do tri uzgojna pasa dužan je samo registrirati to u upisnik Ministarstva poljoprivrede dok mu se ne nameće nikakva kontrola pri prodaju ili profitu od prodaje čistokrvnih pasa. Internet je pun oglasa sa čistokrvnim psima na crno čija prodaja nije predmetom nikakve kontrole što je jedan od uzroka za trenutnu situaciju. Stoga se zalažem da se kontrola takvog uzgoja dodatno formalizira i da se Ministarstvo financija ozbiljnije uključi u ovo te kontrolira svaku vrstu uzgoja pada koja je kod nas postala dobar izvor nekontrolirane zarade. Ovim putem tražim od Ministarstvo poljoprivrede da u što kraćem roku potakne jedinice lokalne samouprave da riješe nagomilane probleme i na korist tih životinja i na korist lokalnih zajednica i njihove zdravstvene i svake druge sigurnosti. Ovim primjerom se pokazuje kako nam nije stalo do problema koji se događaju u udaljenim romskim naseljima. Dok bi takve situacije bile nemoguće recimo u Dubrovniku, Splitu, i ostalim turističkim gradovima. Problem o kojem govorim se u medijima pojavi te uslijed izdvojenih incidenata a jednako brzo je iz tih istih medija. Tako pojavljivanje u medijima prikazalo je romsku zajednicu kao zlostavljače životinja i kao potencijalni uzrok problema ali to u svakom slučaju nije tako. Romska zajednica postala je utočite za te pse koji su jednako zaboravljeni i udaljeni od svojih bivših vlasnika kao što su Romi od misli većinskog stanovništva na tim područjima. Uvjeti života u romskim naseljima su gotovo jednako loši i za životinje i za ljude. Umjesto da smo jednako energično kao što upirali prstom na romsku zajednicu, sigurno bi dosada imali održivo rješenje i napola riješen problem. Kako bi stvorili preduvjet za dosljednu provedbu ovoga zakona prvo trebamo otkloniti ove anomalije i hitne situacije koje se razvlače već godinama jer prijedlog zakona u ovom u ovom obliku ne postavlja obavezu nadležnim jedinica lokalne samouprave niti im daje mogućnost da se nose sa ovim izvanrednim problemom čak i kad za to imaju volju. Još jednom apeliram da nadležne institucije poduzmu potrebne korake te da se pokrene akcijski ili operativni planovi, sterilizacija i smještaj udomljavanja pasa sa područja Međimurske županije ali i ostalih dijelova naše države. Zato su naravno potrebna znatna sredstva, neke procjene govore da bi se zakonsko i humano rješavanje problema pasa u Međimurskoj županiji potrebno izdvojiti 2 milijuna i 400 tisuća kuna, što jedinice lokalne samouprave ne mogu iznaći same. S toga, kako bi se otvorila mogućnost da to i možemo odraditi, predlažemo amandman koji će jedinicama lokalne samouprave pružiti mogućnost da propišu sterilizaciju u slučajevima kada se to pokaže nužnim. Neodgovornim pojedincima sa velikim brojem, neka…/Govornik se ne razumije./…koje se dalje samo množe. Isto tako, na prijedlog Prijatelja životinja s kojim se slažem predlažem i usvajanje i amandmana koji se odnosi na pse i mačke u lovištima, kako bi se sankcioniralo ubijanje napuštenih ili izgubljenih pasa i mačaka u lovištima od strane lovaca, predlažem da se iz odredbe ovog zakona koji se tiče tog dijela izuzmu psi i mačke u lovištima kako bi te životinje ovim zakonom bile bile zaštićene od samovolje lovaca. Ako ćemo dosljedno provoditi ne ovaj zakon, nego politiku koja će voditi brigu o dobrobiti životinja, ali i naših građana, moramo učiniti dodatne korake kako bi i u praksu proveli o ideji, jer bez dodatnih napora, zakon sam po sebi ništa ne mijenja. Hvala i nadam se da još jednom neće proći dvije godine i da će ovaj problem morati izložiti na ovaj isti način. Hvala Zahvaljujem uvaženom kolegi Veljku Kajtaziju na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku, uvaženi kolega Mladen Madjer. Izvolite. **Madjer, Mladen (HSS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Kajtazi, vi ste u par navrata spomenuli jedinice lokalne samouprave, da nisu poduzele određene stvari koje su trebale što se tiče romskih naselja. Mogu konkretno reći da u mojoj općini, vi znate da je isto da je romsko naselje, da smo napravili u toku godine dva puta hvatanje pasa, jasno na račun općine jer znamo koliko košta jedno hvatanje pasa i kad se odvozi u stacionar, ali pitam vas, da li, nisu Romi jasno krivi, s tim se slažem da psi…/Govornik se ne razumije./… drago mi je da su i oni ljubitelji pasa i da psi dolaze kod njih i da ih oni…/Govornik se ne razumije./…na štetu onih koji su ostavili. Ali istovremeno, s obzirom da je tu državni tajnik, predlažem da znači svu tu cijenu, jer jedinice lokalne samouprave nisu u mogućnosti isfinancirati to, da prođe na Ministarstvo poljoprivrede pa će jedinice lokalne samouprave sigurno organizirati provođenje i hvatanje pasa u romskim naseljima. Mislim da prvenstveno mora se Ministarstvo poljoprivrede više uključiti u taj dio a ne samo svaliti na jedinice lokalne samouprave. Zahvaljujem uvaženom kolegi Madjeru. Odgovor uvaženi kolega Kajtazi. Izvolite. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Zahvaljujem se. Uvaženi kolega, u potpunosti se slažem s vama kao što sam napomenuo u više navrata. Pokušao sam organizirati sastanak ne samo sa Ministarstvom poljoprivrede nego sam htio uključiti i one ostale institucije jer Ministarstvo zdravlja je jedan od bitnih. Jer svjesni smo svi šta se dešava i zbiva u romskim naseljima, upravo te jadne životinje koje vuče različite epidemije, zaraze itd. Točno da lokalna samouprava ne može sama, a lokalna samouprava isto tako može u u suradnji sa institucijama organizirati ili javljati se na određene natječaje gdje se može organizirati i cijepljenje kao i i čipiranje i sve dodatno. Ono što mene jako i najviše zabrinjava, upravo ti psi lutalice koji dolaze u romskom naselju, i ovako jadni i bijedi kao što su i pripadnici romske zajednice. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Kajtaziju na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika nezavisnih i HSU-a, uvažena kolegica Anka Mrak-Taritaš. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je prijedlog Zakona o zaštiti životinja koje ćemo imati prilike kroz dva čitanja, dakle riječ je o prvom čitanju, što svaki put koristim priliku da pohvalim jer je izuzetno dobro, može se provesti rasprava i kroz raspravu naravno, predlagatelj može kroz drugo čitanje čitanje i nekakve druge stvari. Jednako tako ovo je zakon koji je bio u javnoj raspravi negdje kolovoz, rujan 2016. godine. Dakle, bio je mjesec dana i izazvalo je dosta veliku pažnju javnosti i javnost je pohvalila jer ima niz stvari koje su u ovom zakonu dobre. I zaista ne samo da je usklađenje sa direktivama EU nego zaista smo napravili i jedan iskorak u odnosu na zakon koji smo imali. Iskorake koje je ovaj zakon …/Govornica se ne razumije./… odnosno prestanak i ubijanje pasa u skloništima. Dakle, osim ispravljanja te nepravde donosi mnoge prednosti jer će potaknuti i skloništa na oglašavanje i udomljavanje životinja kao i programe kastracije i edukacije i time doprinijeti boljoj provedbi ovog zakona. Jednako tako zakon ima i strože nove kaznene obveze. Nova odredba je da i svaka županija treba imati sklonište, tako da sklonište koje ovaj čas nema Ličko-senjska i Brodsko-posavska, te Dubrovačko-neretvanska županija. Morat će imati, rok je 31. prosinac 2018. godine. Dosta važan dio u zakonu je edukacija. Edukacija naravno treba biti od najranije dobi. Svatko od nas se prije ili kasnije susreo sa činjenicom da treba imati kućnog kućnog ljubimca i mislim da je već tu rečeno kada imamo najviše napuštenih kućnih ljubimaca govorimo o psima i mačkama. Kad se odlazi na godišnji odmor, a onda je rezultat jednako tako oni koji imaju vikendice na moru, kad napuštaju vikendice. Oko tih vikendica na moru ili već gdje ljetuju imamo brdo pasa i mački koje onda zaista su brige. Niz stvari je već rečeno u ovom zakonu, ali ja bih se voljela nekako možda malo skoncentrirati na neke stvari. Mi smo imali prilike vidjeti i utjecaj medija kada je riječ o životinjama, odnosno bolje rečeno kućnim ljubimcima. Ako se sjećate pred par godina je u jednom našem, ljetno doba, doba kad nema puno u medijima događanja u svim dnevnicima, na svim televizijama su bile slike jednog psa koji roni na dubinu od četiri metra i svi su se divili tom psu gdje vlasnik spušta najlon vrećicu koja je bijela. I sad taj pas roni na četiri metra. Apsolutno neprihvatljivo. Meni se činilo da je za kaznit tog vlasnika psa, a ne za pohvalit, ali to smo pohvalili. I nedavno je bio i slučaj jednog psa sa područja Istarske županije gdje je Medo lajao, pa je onda bio sudski spor i na kraju je Medo izgubio u tom sudskom sporu, odnosno odnosno taj sudski spor je završio tako da je medi bilo zabranjeno lajati. I mi svi smo vrlo skloni, tako nam je to sve zajedno zgodno, ali treba se pitati jer u svemu je uvijek čovjek. Čovjek je taj koji za pravo ne kaže se puno puta da je vlasnik psa vrlo sličan psu kojeg ima. Dakle, kućni ljubimci su rezultat okruženja u kojem živi i tome moramo, odnosno psi i mačke je, odnosno psi moramo o tome govoriti. No međutim, ja sam htjela svoju diskusiju usmjeriti na dvije stvari. Ove dvije stvari su kao prvo mi svi volimo govoriti o decentralizaciji i jako volimo u zakonu reći da će nešto činiti općine i gradovi. Pritom tim općinama i gradovima ne osiguravamo sredstva da to mogu raditi. Vrlo olako u bilo koji propis i u bilo koji zakon kažemo to je obveza jedinica lokalne samouprave, pa ako ne mogu onda će to biti obveza jedinica regionalne, odnosno područne samouprave. A idemo vidjeti o čemu govorimo. Hrvatska ima 556 općina i gradova, odnosno 555 plus grad Zagreb vrlo različiti. Kao što smo mi ovdje različiti, tako su različite naše općine i gradovi. Različita su sredstva s kojim oni upravljaju. Imaju općine i gradovi koji mogu neke poslove raditi vrlo jednostavno, a imaju općine i gradovi

govori da barem pola općina i gradova bez obzira, mi ćemo ovaj zakon podržati. Zakon je vrlo korektan. Zakon je napravio veliki iskorak i sve su udruge kroz javnu raspravu jednako tako podržale i on je apsolutno dobar. Pitanje je njegove provedivosti. One obveze koje imaju općine i gradovi pola od njih neće to moći napraviti i to moramo znati ovaj čas. I ovaj trenutak da ćemo imati općina koje jednostavno neće moći provoditi, jer imaju proračun tako mali da ne mogu odraditi ni nekakve elementarne stvari, da ne govorim o nerazvrstanim cestama i niz drugih stvari, neće morati raditi ni ovo i tog moramo biti svjesni. I kad donosimo takav jedan zakon, onda bi trebalo voditi računa što znači decentralizacija. Decentralizacija ne znači da nekom damo posao. On znači da mu za taj posao trebamo omogućiti i sredstva da smo sigurni da ih može provodit. To je stvarna decentralizacija. Decentralizacija kad nekom dadete posao a nema sredstva je mrtvo slovo na papiru. Pogledajte u koliko odredbi u ovom zakonu ima da je to obveza jedinica lokalne samouprave. I sad ću doći i par rečenica o komunalnim redarima. E sad je sljedeće. Kad ne znamo tko što treba raditi, onda nam je spasonosno rješenje to će raditi komunalni redar. Od 556 općina i gradova svi nemaju komunalne redare. Negdje stotinjak prema zadnjoj evidenciji koju sam ja imala, imala sam relativno kroz nekakvo recimo unazad godinu dana, mislim da se ništa nije promijenilo stotinjak općina i gradova i gradova nemaju komunalne redare, nego imaju nekakav sporazum sa nekom drugom općinom da na određene poslove komunalni redari to rade. Hajmo vidjeti tko su komunalni redari? Komunalni redari su u pravilu ljudi srednje stručne spreme. I hajdemo vidjeti što oni do sad, čim se oni bave, što oni rade. Oni kad su osnovani, su osnovani temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, pa ono što je bilo u Zakonu o komunalnom gospodarstvu je bila obveza komunalnih redara. odnosno ispisuju kazne za parkiranje na zelenoj površini. Ispisuju za klima uređaja ako ću na fasadi. Zaduženi su za utvrđivanje radova koje se ne smatra građenjem temeljem Zakona o gradnji. Zaduženi su za utvrđivanje dal netko ima certifikat. Dal netko ima žardinjere sa cvijećem gdje ne treba imati. Za naplaćivanje za terase koji imaju stolove i stolce tamo gdje ne treba imati. Zatim temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu su dobili još neke nadležnosti, to nisam uspjela, tu sam zatražila da vidim koje su, pa nisam uspjela skupiti i vidjeti. Jednako tako će sad dobiti nadležnost temeljem ovog zakona. Ja sam si u jednom času našalila. Ljudi moji, mi ljudima koji imaju srednju stručnu spremu, koji su u principu zaposleni na određene poslove koji su vezani u Zakonu o komunalnom gospodarstvu dajemo nove poslove. Pitanje je trenutka kada će mjeriti tlak, još jedino to, koliko ja znam, ne rade i ne bave se ovim recimo u brakorazvodnim parnicama tu ne rade ništa. Šalu na stranu, ali moramo biti svjesni da nije dobro, da kada ne znamo tko će što raditi, to prebacujemo komunalnim redarima jer nam je to spasonosno rješenje. To nije sigurno spasonosno rješenje. Dakle, ja mogu ponoviti i mogu reći ono što sam rekla uvodno. Ovaj zakon je veliki iskorak. Zakon je vrlo korektan. Zakon je napravio, ne samo usklađenje sa direktivnima EU, nego je napravio veliki iskorak i u načinu i u promišljanju odnosa nas prema životinja. Dakle, uvijek je odnos ljudi prema životinjama. No, međutim, taj zakon, ko i niz drugih zakona je stvarno otvorio 2 problema. Taj jedan problem, da mi olako prebacujemo općinama i gradovima, moramo biti svjesni kakove općine i gradove imamo, ljudi moji. Da ne mogu svi sve. I naravno, taj problem komunalnih redara, pa kada ne znamo o njima. Oni jednostavno, znate šta, kada dobiju netko previše posla, ne rade ništa i bojim se da će to tako završiti. Recimo Grad Zagreb ima komunalno redarstvo, negdje preko 100 ljudi radi u tom komunalnom redarstvu. Pitanje je dal za Grad Zagreb, ako su te sve poslove su oni dovoljni. Ali vi dobro znate da u našima redovima sjedi dosta i bivših načelnika i sadašnjih načelnika i dobro znate kakvo im je komunalno redarstvo i što može raditi. Budući da je zakon u prvom čitanju, za drugo čitanje, ćemo mi pripremiti 3 amandmana, ali možda, ako predlagatelj odluči, možda može o tome razmisliti i ugraditi, pa tako da nema potrebe. Prvi amandman, to je već kolega Kejtazi govorio, kada je riječ o lovištima, to vam je odredba članka 3, gdje kaže da se ovaj zakon ne primjenjuje na gospodarenjem lovištem i divljači, a mi bih voljeli da se tu još doda rečenica, pri čemu se isključuju psi i mačke u lovištima jer smo zapravo i vidimo da u lovištima imamo napuštenih pasa i mačka. To je prvi amandman. Drugi amandman je vezan uz zabranu borbe insceniranih sukoba životinja, te je riječ o tome da tu govorimo o tradicijskom natjecanju bikova, to kod nas baš i nije nekakav slučaj, pa mislim da je to mjesto u ovom zakonu, da jednako tako to kažemo da ne. I treći je vezano uz životinje koje se koriste u pokusima, nakon pokusa u prijedlogu zakona je da se te životinje usmrćuju, mislimo da bi trebalo dodati samo, ako ih nije moguće udomiti. Možda …/Govornik se ne razumije./… od tih životinja moguće udomiti, a tek iza toga usmrtiti. Da ponovim, naš klub će podržati ovaj Voljela bi da ova 3 stvari koje smo rekli, predlagatelj razmisli, pa možda do drugog čitanja bude i ugrađen u konačni prijedlog zakona. No međutim ovo je jedan stvarno dobar primjer da razmislimo svi zajedno ovdje, što znači kada olako dajemo obvezu općinama

pozdravljam i predlagatelje. Evo jedna stvar je meni upala u oči. Prvo mi je drago da imamo ovako jednu ležernu temu nakon ove CETA-e koja je jedan ja mislim ključan dokument koju smo raspravljali maloprije. Sada imamo malo ležerniju temu. A zanima me ovako. Divlje životinje su sve životinje osim domaćih životinja, kućnih ljubimaca, službenih životinja i radnih životinja. Nadalje, domaće životinje su životinje koje je čovjek pripitomio, udomaćio i koji uzgaja radi proizvodnje hrane i radi hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog porijekla koje nisu za prehranu ljudi. A što je sa životinjama koje su podivljale. Evo ja ću reći konkretan primjer. U mom Šibeniku, u mojoj četvrti gdje ja živim u Šibenskoj Varoši ima jako mnogo, 100 mačaka koje žive na ulici. Što su one? Jesu one divlje? Jesu li one domaće životinje, odnosno da li ih tretiramo po ovom zakonu kao divlje ili domaće životinje? Ako su divlje, onda ih moramo vratiti u prirodno stanište, a nisu domaće sigurno, jer njima čovjek pristupiti ne može. To su životinje koje se ne daju maziti, koje čovjek ne može dodirnuti, o kojima ne može skrbiti kao domaćim životinjama. Dati ću vam jedno pitanje koje evo i mene osobno interesira jer je kod mene u mom domu, imam situaciju da imam stalno nove mačiće koji nisu pitomi, koji su divlji. Što s njima raditi? Kako ih tretirati? Kao divlju životinju ili domaću? Mislim da to ovim zakonom nije obuhvaćeno i mislim da se treba dodatno definirati.

Teško mi je reći koji trenutak je taj kada netko podivlja. I kod čovjeka je to teško odrediti, a kamo li kod životinje, ali se mogu s vama složiti da zaista možda treba malo objasniti, pa je to nešto za predlagatelje, za ministarstvo, da možda vide tu nekakvu osjetljivu razliku. Ali ono što sam se naučila nekako životinje uvijek podivljaju kada su im i vlasnici otprilike takvih pa onda su rezultat svojih vlasnika. **Radin, Furio

Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Evo kolegice Mrak-TAritaš slažem se sa svime što ste rekli u svojoj raspravi, a sukus koliko sam ja shvatio jest da se da se radi po onome to je u onoj rečenici, to je obaveza jedinica lokalne samouprave i tu zapravo stajemo. Nikada ne uzimamo u obzir fiskalnu snagu tih jedinica lokalne samouprave, a možemo danas vrlo lagano vidjeti vidjeti imamo podatke o tome, imamo indeks razvijenosti kakav je takav ali ipak je nekakav pokazatelj razvijenosti naših lokalnih jedinica. I ovim zakonom je opet prijedlog da se nešto prebaci na te jedinice lokalne samouprave. Neke od njih će sigurno moć sve ove obaveze ispuniti, neće im to predstavljati nekakav veliki financijski izdatak, ali neke lokalne jedinice kao što je moja grad Pregrada ili lokalne jedinice u Zagorju, Varaždinu, Međimurju koje imaju nažalost niske izvorne prihode to će biti veliki izdatak za njihove proračune, a mi imamo problema s tim. Mi imamo problema definitivno s tim zato se ne slažem. Članak 7. jest da trošak liječenja životinja koje su ozlijeđene, a ne može im se utvrditi vlasnik snose jedinica lokalne samouprave. Ne možemo to na taj način raditi moramo konačno postaviti nekakve kriterije i na taj način raspodjeljivati obveze i sukladno tome dati nekakva financijska sredstva. Spomenuli ste i komunalne redare, da, stvarno njihove ovlasti odnosno obaveze su izuzetno velike čak niste možda rekli poljoprivredno redarstvo se također može u jednom dijelu povjeriti komunalnim redarima i to neke lokalne jedinice rade. Naravno rade one koje ne mogu ustrojiti poljoprivredno redarstvo kojega isto moramo ustrojiti prema zakonu,

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabor. Točno, kolega riječ je o tome da namjerno sam svoju diskusiju odnosno svoju raspravu u ime kluba usmjerila na ta dva problema jer o tome što je dobro u zakonu su već moji prethodnici rekli i mislim da će i drugi govoriti. zaista treba govoriti o tome da u Hrvatskoj kada govorimo o razvoju neravnomjeran razvoj, kada govorimo o financijskim mogućnostima pojedinih jedinica lokalne samouprave jednako tako razlika prevelika. Dakle u gradu Zagrebu je pred jedno dve ili tri godine naš gradonačelnik rekao da ćemo imati DNK ili DNA analizu izmeta od psa jer su psi mikročipirani pa će se onda raditi analiza pa će se po tome kažnjavati vlasnici koji na gradskim ulicama ne skupljaju ostatke iza svojih pasa, riječ je bilo o tome. Dakle grad Zagreb je otišao tako daleko da o tome razmišlja, a mi imamo tu kao što je kolega Kajtazi govorio imamo recimo obvezu pojedinih općina i gadova kada je riječ o romskim naseljima i zaista o psima tamo koji su i lutalice i o velikim količinama pasa koji bi oni trebali i zbrinuti ili usmrtiti ili kastrirati ili nešto napraviti bez financijskih mogućnosti za to. I zasta moramo i ovaj zakon je primjer zakona iz kojeg se vidi da ako dajemo obvezu općinama i gradovima moramo im dati i financijsku mogućnost da oni to stvarno rade jer su proračuni izuzetno različiti. Ima onih koji svojim proračuna mogu zaista to raditi, a ima onih koji to ne mogu raditi i neće raditi. Hvala.

kazali ste jedan lapsus da su vlasnici psa ili mačke slični psu. Trebalo je biti obrnuto, sada zamislite kako bi izgledao pas od našeg predsjedavajućeg gospodina Radina, to bi bio jedan pas koleričnih karakternih crta i znali bismo da je to dobar pas. Nešto sam htio reći dakle vaša rasprava je bila životna rasprava, cijenim to, govorili ste o komunalnim redarima to ću govoriti u svojoj pojedinačnoj raspravi, kazat ću jedan primjer dobar iz Njemačke s obzirom da se vi ovdje u gradu Zagrebu podsjetit ću vas na nešto što sam ja primijetio recimo kada šetate Zrinjevcem jednim prelijepim parkom gdje vam rano ujutro stotine vlasnika pasa šetaju, mnogi su odgovorni psi zbog svojih fizioloških potreba oni to počiste, grad Zagreb je stavio kante, vrećice međutim ima i onih koji to ne čine. Ne moraju svi voliti pse, mačke, ne moraju svi imati kućne ljubimce i trebalo bi imati razumijevanja i za one građane koji to nemaju. Odmah tu istu večer na Tomislavcu dalje od Zrinjevca je bio Zagreb clasic, prikazivala se Opera „Ero s onoga svijeta“ gdje je stotine ljudi sa djecom ležalo na toj travi. Ja mislim da to nije primjereno i da bi tu komunalni redari ono što ste vi rekli jako teško mogli uredovati odnosno jako teško mogli naplaćivati te kazne, hvatati te životinje odnosno njihove vlasnike. Hvala.

malo je bio lapsus, ali ja moram priznati da sam ja pri tom mislila na moje iskustvo. Dakle ja sam od najranije životne dobi imala psa i u jednom periodu je kada smo imali jednog redom kako je bilo moja sestra koja je vježbala klavir je pas bio s njom i morao je siroti slušati kako ona vježba klavir i to je pas koji uvijek dok kada je bio živ kad je čuo muziku bilo kakvu je bio izbezumljen. Izbezumljen je bio zbog nje odnosno zbog nas jer smo ga tjerali da neke stvari koje je evidentno to vježbanje klavira mu je izazvalo stres za cijeli život. No međutim da se vratimo temi grada Zagreba. Grad Zagreb je različit, zaista ima neke pogodnosti koje ostali dijelovi Hrvatske nemaju i to moramo jasno reći. Grad Zagreb ima recimo livade za pse. Ima mogućnost gdje zaista možete otići sa svojim kućnim ljubimcem, vodi se, odnosno sa psom, vodi se računa, zaista ima puno mjesta gdje imate vrećice pa onda možete, i ljudi imaju određene navike. Ja živim u dijelu glava Ratkaj prolaz koji spaja Vlašku i Martićevu i mjesto kada nema šanse da ako ne pazite da prođete tamo da iza toga ne morate obuću čistiti jer to samo govori o ljudima i uvijek govori o ljudima. I kada je riječ i o životinjama mi zapravo govorimo o ljudima i odnosu ljudi prema životinjama. Jednako tako recimo jedna livada za pse u jednom dijelu grada Zagreba, riječ je o zapadnom dijelu je izazvala i tamo revolt, revolt ostalih stanara koji su rekli da psi koji dolaze na tu livadu njima smetaju za njihov život da dolaze ujutro rano, da laju i sve ostalo. Ne možete udovoljiti svima. No međutim ja mislim da su dobre dakle livade na kojima imate prostor gdje dolaze psi i jednako tako evo, ja ljetujem u Novom Vinodolskom, tamo uredno uz šetalište imate isto mjesta gdje su vrećice. I zapravo a o tome kako se brinemo o psima i o kućnim ljubimcima, odnosno životinjama uvijek ovisi o čovjeku. Hvala lijepo. Ima pravo na repliku gospođa Marija Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovana kolegice zaista cijenim vašu raspravu i ponukali ste me ustvari na javljanje u onom dijelu gdje ste govorili ustvari o opterećivanju jedinica lokalne i područne koje zaista su i do sada tu obvezu teško podnosile. podnosile. A sada kada više nema usmrćivanja nakon 60 dana ta obveza će sigurno biti i veća. Međutim, svi smo mi za zaštitu životinja ali htjela sam upozoriti na još jedan problem koji se tu i do sada javljao. Naime, sve općine i gradovi nisu jednako participirali u snošenju troškova pa je tako teret padao najčešće, najveći dio tereta za plaćanje troškova skloništa na one gradove koji su u stvari sklapali ugovor sa skloništem. A sve ostale jedinice lokalne samouprave su praktički koristile usluge tog skloništa ali nisu pravedan način participirale u tome. A ima i još jedan problem da, što je vezano na ovu kontrolu čipiranje, dakle svi nečipirani psi, znači oni koji nisu pod kontrolom praktički njihovi vlasnici su znali ostaviti takve i napustiti takve pse pred skloništem pa onda su oni se vodili kao psi jedinice lokalne, ustvari koja i plaća sklonište. Tako da su stvarali dodatan teret toj jedinici jer ni na jednom psu ne piše otkuda je došao ako nije čipiran. Evo hvala lijepa. Mislim da bi tu trebalo naći rješenje. Hvala. **Mrak-Taritaš, Anka (Nezavisni)** Hvala lijepo. Kolegice Jelkovac ja se s vama slažem i sa ovim što ste rekli. No međutim ovo je možda i trenutak da malo vidimo, ovaj zakon ima i one prekršajne, odnosno kaznene odredbe. I tamo govori da će se novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 2000 kuna kazniti pa te kazne idu negdje i do 50000 kuna, mislim da je najveća kazna. Bilo bi jako zgodno vidjeti u jednoj prilici znate mi tu govorimo i o propisima i da trebamo vidjeti i učinkovitost propisa, pa bi bilo zgodno vidjeti u jednoj prilici koliko je zapravo kazni naplaćeno, koliko je zaista temeljem toga što netko nije zaista zaista u skladu sa zakonom radio, tko je to naplatio i u koji je dio proračuna išao. Ako nešto rade komunalni redari a oni su zaposlenici općine i gradova onda bi trebalo biti složeno i tako da postoji i dio kazni koje oni mogu naplatiti i koji ide u proračun jedinica lokalne samouprave, to vjerojatno ne bi bio veliki dio ali bi se iz toga nešto moglo napraviti. Tako da mi isto taj dio nekako zakona kada svi čitamo onda to malo zanemarimo. Dakle ima i taj dio koji govori o kaznenom, mislim da je najveća 50000 kuna za različite prekršaje su različite kazne. I u jednom času bi predlagatelje, odnosno resorno ministarstvo bilo dobro da vidi koliko je kazni izrečeno, šta je naplaćeno i da te kazne idu u jedinicama lokalne samouprave gdje je taj prekršaj i napravljen i iz toga bi se nešto moglo napraviti. I to je možda jedna novina i razmišljanje u zakonima da ubuduće to imamo jer ako već nešto rade zaposlenici te općine i gradovi onda bi bilo zgodno da to tamo tako i bude. Mi kada smo radili propise sa oblasti i graditeljstva sve one poslove koje smo rekli da rade komunalni redari je bilo definirano da naplaćivanje kazni ide u njihov proračun. To je, dakle onda o njima ovisi koliko će u proračunu biti odnosno uvijek načelnik ili gradonačelnik može malo vidjeti kako mu pojedini komunalni redar svoj posao radi. Hvala. Hvala i vama. Gospodin Tulio Demetlika je tražio repliku, ima pravo. **Demetlika, Tulio (IDS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Cijenjena kolegice Mrak-Taritaš u potpunosti podržavam vašu raspravu i sigurno ovaj zakon je jedan veliki iskorak koji je nastao ja ću reći od strane predlagača zbog toga što smo imali i pritiska izvana ali i iz udruga, bezbrojnih udruga na području RH koje svojim radom i trudom pomažu upravo zbrinjavanje ovih napuštenih životinja kroz skloništa, prehranjivanje i slično. I sigurno da pozdravljamo i mi iz kluba IDS-a da se ovaj zakon provodi kroz dva čitanja jer ćemo imati, dati priliku za amandmane. Međutim, o onome možda u čemu se ne bih složio sa vašom ocjenom, rekli ste da će se bolje provoditi taj zakon. Zakon će biti sigurno dobar ali upitno je provođenje toga zakona i upravo iz onog razloga što ste i sami naveli na koji način će to jedinice lokalne samouprave sprovoditi. Većina nas je ovdje raspravljala upravo na način da nedostaju financijska sredstva. I do sada određene jedinice lokalne samouprave upravo ja ću reći dobrom voljom čelnih ljudi pronalazili su načina na koji način smanjiti broj ovih napuštenih životinja s time što su financirali sterilizaciju tih napuštenih životinja, ja ću reći pogotovo mačaka koje su bile spomenute da li su divlje ili domaće jer one stvarno stvaraju problem pogotovo u starogradskim jezgrama gdje se razmnožavaju nekontrolirano a onda preko ljeta vam je to nered, da ne govorimo o mirisima i o dodatnim čišćenjima i ulaganjima jedinicama lokalne samouprave, zato možda jedan od amandmana koji će biti upućen sigurno je da se jedinicama lokalne samouprave omogući da provedu kroz njihove propise tj. da se sterilizacija uvede kao obavezna za ove napuštene nekontrolirane životinje i na taj način će se smanjiti pritisak prema udomljavanju tj. prema zbrinjavanju tih životinja. Činjenica je ono što ste rekli, da komunalni redari danas rade sve. Ja sam se našalio pa sam rekao moji nose i poštu, ovoga kad treba, ili budu i kućni majstori a jedinica lokalne samouprave, pogotovo one manje, jednostavno nemaju tu mogućnost da isfinanciraju još dodatnu radnu snagu u tom smislu. Hvala. **Mrak-Taritaš, Anka (Nezavisni)** Hvala lijepo. Pa kolega Demetlika, točno tako, s tim što evo, vi ste bili gradonačelnik jednog grada koji je ja pretpostavljam, ipak imao mogućnosti dio posla odraditi. ja zaista kroz svoj rad sam vidjela i općine i gradove i njihove proračune gdje su jedva uspjeli onaj minimum zadovoljiti i sigurno da će im onda, nekako to tako je, problem životinja doći tek na kraju, prije toga će im doći održavanje cesta, prije će im doći nekakva ulaganja u asfaltiranje, prije toga će doći na red nešto drugo. I meni je zaista ovaj zakon bio zgodna tema da malo ukažemo na taj problem. Dakle, mislim da se svi ovdje možemo založiti i zalažemo se za decentralizaciju, ali decentralizacija nije samo decentralizacija posla, decentralizacija mora biti decentralizacija i novaca, dakle i financijskih mogućnosti da ono što mi općini i gradu damo da njihova nadležnost da rade da ih stvarno mogu i raditi. Ovaj zakon je dobar zakon, dakle tu će biti nešto amandmana ali mislim da je u diskusiji, neke teme su pa pretpostavljam da će predlagatelj malo vidjeti tu raspravu pa možda nešto što je prihvatljivo i ugraditi u zakon. I dobar je zakon i zaista je napravljen iskorak i nije slučajno da su i udruge koje su za zaštitu životinja pohvalile zakon. Međutim, da bi zakon zaista bio životan, da bi on bio primjenjivan, da ne bude samo dobar zakon na papiru, moramo voditi računa stvarno o tim financijskim sredstvima koji su potrebni da bi zakon mogao se provoditi. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Posljednja replika gospodin Ante Sanader.

Gospođa Mrak-Taritaš, ne bi se složio s vama u svezi komunalnog redarstva, bili ste dosta žestoki, kritični. Naime, slažem se da ima dio poslova koje komunalni redari bi trebala možda neka fakultetska obrazovanja, ali niz niz poslova koje komunalni redari rade i mogu raditi nije potrebno, rekli ste, parkiranje auta na zelenoj površini ili ne, to su stvari koje sigurno mogu raditi oni sa tom stručnom spremom. A drugo, ne slažem se s vama ovo da bi vi izbacili naša tradicijska natjecanja. Znate, ja sam iz Dalmatinske zagore, tzv. Vlaji gore, nama je to bila glavna glavna zabava, aktivnost naših starima, i to nije, znate, to nije Španjolska, nisu to ubijanja bikova, to je slobodna volja. Tako bi mogli onda postaviti pitanje i ljudima, znate boks je puno opasniji i rigorozniji ili nekakve naše borilačke vještine koje isto možemo tumačiti da ih mi tjeramo zbog love, jel, da se tamo natječu, i tuku, ubijaju, vidite koliko mrtvih boksača. Ali svakako ne može se to poistovjetiti sa nekakvim ubistvima bikova, koje jesu u Španjolskoj i nekim zemljama koje se s tim bave. A onda znate, ako ubijete običaje, ubit ćete i selo. Već smo jadno selo to uništili totalno, ali ova je motivacija ljudima da uzgajaju bikove. Jer ti bikovi se uzgajaju, ti bikovi se ne treniraju za borbu kao psi, to je slobodna volja njihova, ako ste film „Sonja i bik“, ja se nadam da jeste, bio je interesantan film, pa ste mogli tamo vidjeti da neki bikovi se uopće ne bore, ovi dođu tamo i ako ocijene da to nije pametno se boriti, onda se oba dva povuku. Tako da to nije nikakva opasna stvar. Ja znam da vi građani to mislite, vi koji ste manje sa sela, ali evo. Hvala. Anka (Nezavisni)** Hvala lijepo. Kolega Sanader, nije ni smisao da se mi slažemo u svemu, smisao je u tome da se razlikujem i zato i diskutiramo da vi mislite jedno, ja mislim drugo, ja sam nedavno vidjela bio je na jednoj televiziji bilo gdje se borba bikova u zaleđu u dalmatinskoj zagori gdje se ti rogovi onda se nešto s njima čini, i sve ostalo, dakle, to se pokazalo, dobro, možda nešto polugovorim. Meni se čini da to, nisam ni sigurna koliko je to baš tako jaka tradicija ali nešto za razmislit pa možemo usvojiti ili ne moramo. Meni se činili da bi bilo dobro, no međutim nešto je zaista za diskusiju, alki oko komunalnih redara, vjerujte mi da sam u pravu. Dakle, nije smisao u tome što oni imaju srednju stručnu spremu, nego je smisao tome, takvi ljudi su bili u renesansi koji su se razumili u sve, pa nema šanse da se jedan komunalni redar razumije u to sve zajedno. I da on se bavi tako različitim poslovima a da vi možete zaposliti 10 različitih ljudi u jednom relativnom malom gradu je nemoguće. Tako da to zaista treba imati osjetljivosti, vidjeti koje poslove im trebamo dati a koje ne, jer zaista je to naša sklonost kad ne znamo što onda će to komunalni redari, oni to jednostavno ne mogu. Hvala. Hvala i vama. Prelazimo sada na rasprave po klubovima. Prvi je gospodin Milorad Batinić, Klub zastupnika HNS-a. Izvolite. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa pomoćnicom, kolegice i kolege. i kolege. Klub HNS-a podržati će ovaj prijedlog zakona, iako u prvom čitanju, međutim vjerujem da i da je takav integralni možda uz par amandmana, da bi se mogao podržati čak i da je u hitnom postupku, jer ovo smatramo jednim kvalitativnim iskorak prvenstveno u cilju zaštite životinja i propisano je i na vrlo dobar, kvalitetan način regulirana su manje, više sva područja. Tako da nemam na meritum stvari temeljne primjedbe, pa ću iskoristiti dio rasprave da govorim o onome što bi eventualno moglo u samoj primjeni toga zakona u razumijevanju toga zakona moglo izazvati određene dileme i dvojbe onih koji će morati sudjelovati u njegovoj provedbi. A isto tako osvrnut ću se i na neke prijedloge amandmana koje smo vjerujem i svi zastupnici dobili od Udruge za zaštitu životinja. Prvo krenuo bih sa člankom 3. Ovaj zakon primjenjuje se na sve životinje kralježnjake i sada, pardon u članak 3. stavak 4. ovaj zakon ne primjenjuje se na gospodarenje lovištem i divljači. I tu je sada bio predložen jedan amandman osim primjenjuje se na mačke i pse u lovištu. Moramo razumijevati Zakon o lovu što je lovište, njegovu udaljenost od naselja, znači 300 m mislim da je radijus gdje se ne smije vršiti odstrel. Međutim, isto tako i sam status mačke i psa konkretno unutar lovišta oni su predatori. Pa bih tu molio državnog tajnika da na neki način napravimo jedno možemo to i nazvati dodatnim pojašnjenjem. Vjerujem radi razumijevanja i ovi koji su podnijeli amandmane da li postoji neki drugi način odstranjivanja pasa, mačaka koji se nalaze u lovištu. Vrlo dobro smo svjesni, svjesni smo koju štetu pogotovo u određenom vremenskom periodu, znači kad ima puno mladunčadi da li se radi o zecu, o fazanu, o srnećoj divljači koliku štetu pas i mačka mogu u lovištu napraviti. Znači, po jednoj strani štitimo, po drugoj strani svjesni smo da će psi i mačke radit štetu u lovištu. bilo je tu puno govora i prijepora da li je nešto tradicija, da li nešto nije tradicija. Naravno, moramo svi krenuti od onih početaka. Čovjek je prvo lovio životinje da bi ih poslije pripitomljavao, podredio svojim potrebama. Bili su mu izvor hrane, izvor za vuču i naravno pas je bio kao prvi koji mu je bio i prvi i najbolji prijatelj. članka 5. stavak 5. veli obučavati životinje osim tradicionalnih natjecanja bikova, sudjelovanju u njima. Meni ovo zvuči korektno i ta tradicija možda je zanovljena u zadnjih nekoliko godina. Međutim, prema nekim istraživanjima ta tradicija nije bila samo u Zagori, bilo je takve tradicije u svim onim predjelima gdje su papkari, odnosno volovi bili glavna snaga, odnosno životinjska snaga, sprega za vuču. Bilo je tradicija, međutim možda ne u obliku kao što je to danas popularizirano da se ide u tradicionalno. Tako da velim tu bi ukoliko možda da se detaljnije propišu određena ograničenja u smislu zaštite životinja ili bikova ili što već. članak 5. stavak 31. korištenje kopitara za izvlačenje trupaca iz šuma osim u teško pristupačnim područjima gdje to nije moguće bez korištenja kopitara. Ja bih tu sugerirao to sam sugerirao i na odboru da se dodaju i papkari. Papkari, zašto papkari? Jer još uvijek postoje dijelovi, postoje vrlo rijetko, ali gdje se sa volovskom spregom se također vrši izvlačenje ili šlajs ili kirija trupaca. Isto tako, činjenica je na volove se ne stavljaju samari, ali na drugi način se iznosi ogrijev, pa su isto u statusu samaraša. Ovaj dio isto jedna korekcija nomotehničke naravi. Znači, izvlačenje trupaca nisu samaraši, to su kirijaši. A iznošenje ogrijeva to je samarica, odnosno samaraši. Čisto jedna nomotehnička korekcija. E sada, analogno tome isto jedan amandman zabranjeno je organizirati natjecanje konja u povlačenju trupaca. Nisam sklon generalno zabrani u smislu, ali određenim ograničenjima da li tu piše se u ovome dijelu da se čak i po dvije tone. Mislim to je malo ipak uzimam si za pravo, to mi je struka na neki način. Imao sam kroz svoj radni vijek vidjeti u živo, sudjelovati i u samarici i u kiriji sa konjima. Znam koliko konj može povući, koje kilaže, kakav teren da bi dvije tone mogao vući par konja to je svaka čast. Za takve terete nisu se opterećivali ni volovi, tako da ne bih htio mistificirati ili dizati famu oko nekih stvari. Ali velim, tu bih sugerirao ukoliko se propisuje ja ne bih to zabranio tradicijske stvari. Jer bilo je rečeno i tu podržavam, trudimo se i kroz mjere ruralnog razvoja zadržati ljude na selu. Nemojmo im oduzeti i neke stvari za koje su ne samo tradicionalno vezani, nego i emotivno. nemojmo zaboravit onu nekadašnju veli bolje da izumre selo nego običaji. A ljudi selo nam izumire. I hajmo ostaviti ipak neka događanja što će i određene generacije koje su se uselile iz naših iz naših sela opet ponovo vratiti. Ja mislim da to mogu biti ovakva događanja. Ali apsolutno sklon sam tome sugerirati da se propišu određena ograničenja iskustveni normativi. Postoje normativi u hrvatskim šumama. Za te stvari sugeriram da možda detaljnije oko toga Nadalje, bilo je također spomenuto dosta toga i ukratko bih se htio također osvrnuti, a iz razloga same provedbe određenih zakonskih normi koje podržavam apsolutno, jer ovaj zakon u cijelosti vrlo teško će biti provesti ukoliko nema sinergije nacionalne, regionalne i lokalne sredine. Tu bih prije svega ovaj zakon imao intenciju prije svega edukacija samih građana da li nemaju. da li imaju kućne ljubimce da li nemaju? Međutim, da bi to trebalo paralelno raditi i pokrenuti se od Ministarstva poljoprivrede, prvenstveno, ne samo da te stvari budu na udrugama, da su one inicijatori prvenstveno edukacija. Edukacija na način osvješćivanja građana o potrebi brige i zaštiti životinja. kroz vremenski period određeni naravno da bi to bio i rezultata, da bi bilo sve manje pasa lutalica i da bi o konačnici trošak i za same građane i za lokalnu samouprave slijedom toga bio puno manji nego što je sada. Da, slažem se da je lokalna samouprava obvezna sudjelovati, znači članak 63. pa nadalje, koje govori o obvezama jedinica lokalne samouprave isto tako ponoviti ću ono što je bilo rečeno je, teško će biti taj zakon provesti u svim jedinica lokalne samouprave iako postoji mogućnost sklapanje sporazuma sa veterinarima itd., itd. Međutim, i s obzirom na financijsku snagu pojedinih jedinica lokalne samouprave, ali i radi samu organizaciju, moj je prijedlog bio na odboru, ponoviti ću ga ovdje, da brigu o skloništima, azilima, reći ću tako za napuštene životinje, brigu o tome da preuzme regionalna uprava. A lokalna samouprava, koliko će ovo biti prihvatljivo, temeljem broja stanovnika na svom području, da uplaćuje u jedan jedinstveni budžet, znači te, da li je to kroz upravni odjel, budžet županije, potpuno nebitno kako će biti i da županija vodi brigu o tome. O skloništima, ali i jedinica lokalne samouprave temeljem broja stanovnika jer je nekakva, analogija je, jedan čovjek, jedan pas, jedna mačka, možda je nekome neprihvatljivo, ali ajmo krenuti od nekog nekog stava i temeljem toga da se ide i financiranje. Isto tako moj prijedlog je bio na odboru, ponoviti ću ga ovdje, grad Rijeka. 100 i koliko tisuća stanovnika ili više, grad Split 200, pa to je neprihvatljivo da Splitsko-dalmatinska županija ima 1, po logici stvari, a mislim da urbane sredine, nisu imune na broj pasa lutalica i mačaka, nego upravo suprotno. Upravo suprotno. Obično se akcenat stavlja na ruralni prostor, manje gradove, manje sredine da tu ima više životinja o kojima treba netko povesti brigu, tako da bi preporučio, naravno treba se savjetovati, vidjeti i određene statističke podatke, da grade, primjer veličine veće od 60, 70 tisuća stanovnika ili 50, moraju samostalno oformiti azile za životinje, a županija za ostale jedinice, općine i manje gradove. No, velim to su prijedlozi na razmišljanje i volio bi da se o tome malo više promisli. Ovlasti komunalnog redara, pa evo mogu se složiti sa kolegicom Mrak-Taritaš, iako ima puno više onoga što komunalni redari rade i što im je sve zakonom, ne da se bježi od posla, nego ja bi tu prije svega doveo, pitanje za određene aktivnost, radnje, koje ovaj zakon predviđa da komunalni redari moraju raditi, pitanje je edukacije, pitanje je stručnosti. Pitanje je stručnosti. Ne treba bježati od toga, jer nitko ne bježi od komunalnog redarstva, od jedinica lokalne samouprave da komunalni redari neće raditi. Međutim, koliko su oni kvalificirani za određene vrste poslova koji im se daje. Imamo veterinare, imamo veterinarske stanice, netko će kazati, pa to je privatno, zašto ne. Pa to su ljudi koji suočeni za to. Dal li je veterinarski tehničar ili je doktor veterine, ljudi znaju posao. I jedinica lokalne samouprave može za određene aktivnosti sklopiti ugovor i morala bi sklopiti sa njim. Nadalje, bilo je tu, prvenstveno to govorim iz razloga da članak 95. do 30.lipnja, jedinice lokalne samouprave su dužni osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisa o veterinarstvu, kod posjednika psa čiji psi nisu upisani u upisniku kućnih ljubimaca. E tu je sada to pitanje, kako to provesti? Kako to provesti? Ja se sjećam, pamtim ustvari kada mi je pokojni djed pričao, to je bilo već dosta dugo za stare Jugoslavije, da su skrivali, imao je 2 psa, jednoga je sakrio, a drugoga se plaćao porez. Ništa se nije od onda od tih nekih, reći ću i 70, 80, 90 i 100 godina promijenilo u mentalitetu naših ljudi. Ja bih čak rekao da danas ima i neodgovornih pojedinaca. Tako da provedba ovoga, biti će vrlo, vrlo teška i vrlo spora. Ono što bi također htio kazati, velim, nemamo dilema da podržimo zakon, ali vrlo interesantno na strani 6 ocjena izvori potrebnih sredstava za provođenje zakona. I kada pogledate te podatke, financijske, oni možda zadržani proračun i nisu nešto, međutim kada to svedete na 21 županiju, pa kada svedete na broj jedinica i tu baš i nije. Recimo konkretno, znači godišnje milijuna kuna. Pa nije to nešto. Međutim, osnivanje koliko košta, stalna briga, plus rad, e pa to onda se tu može puno toga nadodati. Tako da velim, sugeriram, apsolutno, podržat ćemo zakon, ali evo državni tajniče, imati ćete zapisane ove primjedbe od svih nas ovdje. Manje-više mislim da smo svi kazali bit volio bi da se razmisli i da pokušate do drugoga čitanja, ove neke stvari uvažiti, promisliti, a vjerujem da ukoliko neće biti uvaženi, da ćemo dobiti i obrazloženje iz kojeg razloga nisu. Hvala lijepo. Hvala gospodin Batinić. Imate jednu repliku od gospodina Josipa Križanića. Izvolite. **Križanić, Gospodine Batinić slažem se s vama da ne možemo pod isti nazivnik staviti napuštene pse koji se nalaze u naselju i napuštene pse koji se nalaze u lovištu. Ti psi koji se nalaze u lovištu de facto su poludivlji i oni jesu predatori i u tom momentu moramo vrlo dobro razlučiti ova dva zakona Zakon o lovstvu i Zakon o zaštiti životinja i ne možemo jednostrano prihvaćati amandmane samo jedne zainteresirane skupine jer oni sigurno čine ogromne štete tog momenta u lovištu. I velim, jedna strana je jedna priča, druga je druga i zbilja to treba dobro razlučiti na koji način ćemo tu postupiti. Hvala lijepa. Odgovor na repliku gospodin Batinić. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Pa vjerujem kolega Križanić ne samo vi nego svi ovdje da smo suglasni sa time. Tu ne trebamo raditi vrlo oštru distinkciju, razliku što je što, ali moramo opet napraviti razliku i moramo uvažavati Zakon o lovstvu, moramo ga uvažavati jer pitat ćete lovce koliku štetu im čine mačke i psi u lovištu. Pogotovo u onom obuhvatu gdje nije lovno-gospodarske površina, a divljač je toliko inteligentna da se tamo upravo u periodu lovostaje i za vrijeme lova upravo tamo obitava, a tu je prostor za pse lutalice, mačke itd. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Gospodin Predrag Matić u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Odmah u startu ću reći da će klub SDP-a podržati ovaj zakon i to iz više razloga, zakon je dobar, zakon se provodi u dva čitanja i sve nedostatke ukoliko se pokažu putem amandmana ćemo ga popraviti. S ovim zakonom mi postajemo zemlja s ponajboljom zakonskom regulativom u tom području i to je također nešto za pohvaliti. Pohvaljujem također kvalitetnu javnu raspravu na kojoj je bilo 1300 raznih prijedloga i dopuna od kojih je uvaženo gotovo tisuću, to također treba pohvaliti. Treba li posebno istaknuti ulogu životinja u životu ljudi. Oni nam služe od prehrane do pomoći u radu i zdravstvenoj skrbi, pa sve do druženja, može i nekim obrnutim redoslijedom. S obzirom da je već dosta toga rečeno kolege su u raspravi puno toga rekli, vjerojatno će i do kraja današnjeg zasjedanja reći još puno toga, ja ću samo nekoliko stvari nabrojati koje podržavamo onako taksativno. Dakle zabrana usmrćivanja nakon 60 dana, kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca, evidentiranje vlasnika kućnih ljubimaca, registracija svih uzgajivača, za držanje više od 20 pasa ili mačaka uvjeti trebaju biti kao u skloništima za životinje, obveza mikročipiranja i kastracije. Svaka županija donosi program kontrole populacije napuštenih pasa i ovaj zakon osigurava odnosno omogućava edukaciju stanovništva. osvrnuo bih se posebno na dvije točke zakona, jednu bi posebno pohvalio, a za jednu bi izrekao jednu kritiku. Dakle u članku 5. stavak 31. govori o kojima samarašima, evo ovdje je kolega rekao i oni kirijaši koji izvlače one trupce, dakle gledao sam ne znam da li ste imali priliku gledati dokumentarac, to je nešto strašno čemu su izložene te životinje i pohvaljujem ovdje namjeru zakonodavca da to ograniči samo u onim slučajevima u kojima je to neophodno jel ipak životinja služi da pomogne čovjeku, ali u svim onim drugim slučajevima gdje može pomoći traktor, kamion, viličar, utovarivač treba poštedjeti životinje te patnje i to također podržavam. Ono što bi ukazao kao jednu kritiku, iako su ovdje neke kolege to neću reći pohvalile, ali podržale, dakle u članku 5. također u stavku 2. govori se o natjecanju konja u vuči trupaca, popularno zvano u nekim krajevima šlajs ili štraparijada. Držim da je to pogrešno, držim da smo prevazišli to kako je ovdje rečeno, neka neka umre selo, ali ne i običaj. Ja mislim da je to ipak nešto što je pretjerano. Mi možemo konje svrstavati isto kao i goveda na raznim sajmovima, možemo utvrditi koji je bolji, veći, ljepši, a ne moramo se dokazivati s time da u nemogućim uvjetima kada se to još dodatno malo da glamura na tu cijelu priču, dakle kada oni u blatu vuku po dvije tone da bi se netko naslađivao i u tome uživao, moja bi preporuka bila da ti organizatori takvih natjecanja preuzmu vuču tih trupaca i uvjeravam ih da bi narod još više uživao i bilo bi im jako zanimljivo da to gledaju na taj način. Dakle stvari se mogu mijenjati, ovo je 21. stoljeće, spomenuta je ovdje i Korida u Španjolskoj koja ima višestoljetnu tradiciju, ali ipak neke već pokrajine u Španjolskoj idu prema tome da te stvari ukinu. Želio bih i predlažem, to ćemo kroz amandmane dati dakle onaj pojam tradicija, dakle to je isto čudna stvar odnosno to je izlaženje u susret upravo onima koji to žele raditi. Dakle tradicija je recimo ako se nešto odvija preko 50 godina, međutim mi znamo da tradicija ovakvih natjecanja vuče unazad 10, 15 godina i to nije nikakva tradicija, to je klasično i tradicionalno ustvari mučenje životinja. Mi ćemo naravno između ova dva čitanja podnijeti nekoliko amandmana. I za kraj da se malo našalim podnijet ćemo nekoliko amandmana, žao mi je što nema kolege Jandrokovića ovdje, ali nećemo tražiti uvrštavanje tradicije antifašizma u taj zakon. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Nema replika. Gospodin Marko Sladoljev u ime Kluba zastupnika Most-a nezavisnih lista. Izvolite Marko. Gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo drago mi je da, gotovo svi klubovi da su pohvalili zakon. I evo jedna mala pohvala bivšem ministru Davoru Romiću koji je sudjelovao s vama na izradi tog zakona. Nama nije bitno koji ministar je radio zakon, bitno je da je zakon dobar. Vjerujem da će zakon nakon dva čitanja biti još bolji. Ja ću iznijeti u ime kluba pohvale za zakon što je dobro u zakonu. Moje kolege poslije mene će iznijeti i neke amandmane. Evo prva odredba novog Zakona o zaštiti životinja koja se pričala, koja je izazvala najveće oduševljenje i zadovoljstvo u javnosti je taj prestanak ubijanja pasa u skloništima što osim ispravljanja nepravde i spašavanja životinja donosi i mnoge druge prednosti jer će potaknuti sklonište na oglašavanje i udomljavanje životinja. Novi zakon donosi strože i nove kaznene odredbe pa će sada za neprovođenje zakona sankcionirati i neodgovorne građane kao i ustanove, gradove, županije te odgovorne osobe. Info centar kao obveza i dalje ostaje što je dobro ali se sada uz njega uvodi i jedinstveni informacijski centar kao dio upisnika kućnih ljubimaca koji vodi nadležno tijelo što je vrlo važno jer će se spriječiti da neki psi uopće završe u skloništu. Nova odredba je i da svaka županija mora imati svoje sklonište. Trenutno sklonište nemaju Ličko-senjska, Brodsko-posavska te Dubrovačko-neretvanska županija. Novost je i mogućnost da ministar naredi obvezna kastriranja na područjima koje ima mnogo pasa kao da i isto to može učiniti veterinarski inspektor za pojedine slučajeve. Također prijedlog donosi i novost a to je da svaka županija donosi program kontrole, populacija napuštenih pasa i dostavlja ga na procjenu nadležnom tijelu. Ovlasti komunalnih redara proširuju se te se za osnivanje redarstva za životinje nameće kao logičan slijed događaja iako nadležnost za provođenje zakona na komunalne redare prebačena je još 2013. godine ali sada se još i bolje definira. Obveza edukacije posebna pohvala ovog zakona i poticanje zaštite životinja ostale je uz zakone te je vrlo važna stavka koja obvezuje lokalne zajednice na edukaciju stanovništva. Postrožena je odredba o kontroli razmnožavanja, iako je već postojala u zakonu sada je malo bolje, strože definirana te lokalne zajednice prema njoj mogu i trebaju djelovati kontrolom i kažnjavanjem neodgovornih skrbnika te programima kastracije. Označavanje pasa u skloništu sada je obvezatno nakon 10 dana, odnosno za vrijeme ili neposredno nakon karantene. Također jedna bitna novost u zakonu je zabrana trajnog vezivanja pasa. Ovo je vrlo važno jer je nakon odluka Zagreba i Osijeka naglasak stavljen na odgovornost građana da osiguraju prikladne uvjete za pse. Zakon će zabraniti fizičko zlostavljanje pasa i psihičko, odnosno držanje na lancu ili u boksu. Uskoro se mijenja i Zakon o veterinarstvu, evo pa treba promijeniti rok u kojem će se štenci morati mikročipirati sa 3 mjeseca na 6 tjedana kako se više ne bi mogli prodavati ili davati štenci koji nisu mikročipirani. Također trenutno približan problem stvara se što u bazi mikročipiranih pasa ima mnogo brojeva mikročipova pod kojima nema upisanih podataka od strane veterinara prilikom mikročipirana te se takvi propusti trebaju eliminirati i kod izmjene Zakona o veterinarstvu ali ali to je tema nekog drugog zakona, uglavnom MOST Nezavisnih lista će podržati ovaj zakon uz neke amandmane koje ćemo podnijeti. Hvala lijepa. Kluba zastupnika HSS-a gospodin Davor Vlaović. Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajnice sa suradnikom, evo pozdravljam vas u ime kluba HSS-a. I mi ćemo podržati donošenje ovog zakona i izražavamo zadovoljstvo što je ovaj zakon došao u raspravu i u prvo čitanje. donosimo pozdrave većine članova udruga s terena i različitih volontera koji su na sebi nosilo do sada ovaj teret i podržavaju ovaj zakon i pozdravljaju ovako složen tekst zakona. Najviše nas raduje i ohrabruje odredba o prestanku, ubijanju pasa u skloništima jer ovim zakonom se ispravlja nepravda da zbog neodgovornog ponašanja vlasnika, pojedinaca su cijenu plaćali psi usmrćivanjem u skloništima. Želim ovdje javno pohvaliti jedinice lokalne samouprave koje su shvatile da je to nepotrebno i loše i da su organizirali …/Govornik se ne razumije./… skloništa ali želim i pohvaliti i te silne volontere i udruge koje su nosile teret ovakvog načina ovakvog načina zbrinjavanja domaćih životinja u skloništima, nokil skloništima i na taj način pokazali kada ima volje, entuzijazma da i sa malo sredstava se može zbrinuti životinje s ulica. I dobri su rezultati, pa evo pohvale i za grad Osijek, dobra iskustva u Međimurju i nekim drugim sredinama. A da nije uvijek sve u novcu pokazuje i primjer da grad Dubrovnik koji je jedan od financijski jačih jedinica lokalne samouprave nije imao riješeno na na ovaj način zbrinjavanje životinja tako da nije uvijek sve ni u novcu nego je češće u organizaciji rješavanja nekog problema. Ovim zakonom prenosimo obvezu na jedinice regionalne samouprave i već je rečeno da tri županije nemaju riješena skloništa, među njima je i moja Brodsko-posavska županija što evo nije dobro i pozdravljam i gradonačelnika i načelnika i naravno župana da to čim prije riješe. I evo danas sam se čuo sa nekoliko udruga, volontera koji su zbrinjavali na volonterski način životinje sa ulica. Jednostavno fizički i financijski više ne mogu i apeliraju da se taj problem čim prije riješi. A ujedno i evo doprinos raspravi da, obzirom da je prvo čitanje još razmislimo o samom dimenzioniranju obveza jedinicama regionalne samouprave jer nisu sve jedinice regionalne samouprave jednako velike nemaju jednaki broj jedinica lokalne samouprave nemaju jednaki broj gradova i broj stanovnika pa taj broj 50 koji je nužno da bi sklonište imalo u svakoj jedinici regionalne samouprave za možda Požeško županiju je dostatan, ali za recimo Zagrebačku će sigurno biti premali, samo jedno sklonište. Tako da se razmisli i da se taj do drugog čitanja dio uskladi sa brojem i veličinom i brojem stanovnika i eventualno da li su rađene projekcije koliko je domaćih životinja kao kućnih ljubimaca na određenom području, koliko bi taj kapacitet od 50 mjesta bio dostatan za koji period jer u ovom prvom trenutku je dosta dobar rezultat udomljavanja životinja iz skloništa jer su to volonteri se trudili čim prije riješiti, jer nisu imali financijskih mogućnosti, pitanje da li je kapacitet u narednom razdoblju kod naših ljudi empatija prema životinjama tolika da će se taj protok iz skloništa ka udomljavanju i u buduće biti dobar, ja se nadam da hoće, da ima volje kod naših građana za udomljavanje životinja ali realno taj kapacitet od 50 na nekim područjima sigurno neće bit dostatan i sigurno treba više skloništa sa većim brojem mjesta za prihvat istih. Također, već spomenuto, mi donosimo zakone međutim oni se ne provode jer od 2004. je obveza mikročipiranja i zabrinjava podatak da je više od 30%, procjena je da je preko 30% pasa, 30% pasa, kućnih ljubimaca nečipirano u Hrvatskoj, pa evo samo, protupitanje što da imamo preko 30% neregistriranih automobila u prometu? Kako bi se odnosili prema tome? Mislim da moramo naći načina i modele da se svaka životinja čipira, da se zna tko je vlasnik i da se svatko o svom o svom ljubimcu brine. Neće moći same jedinice lokalne samouprave ovo riješiti i već je kolega Madjer rekao da kroz komunalnog redara i drugi su spominjali, neće se moći do kraja ovo riješiti. Predlažemo da se razmisli o uključivanju veterinarskih stanica koje imaju koncesiju nad tim područjima, imaju veterinarski tehničari, imaju opremu, imaju educirane ljude, znači, nećete morati educirati komunalnog redara, nećemo morati nabavljati opremu i sigurno da imaju iskustva a već imaju kroz naređene mjere i prihode od pasa jer imaju obvezu cijepiti pse, znači imaju prihod, imaju mogućnost kroz mikročipiranje prihoda imati i mislim da na taj način treba razmisliti o uvođenju i veterinarske službe u ovaj posao. Također smo dobro ovim zakonom predvidjeli mogućnost da ministar može narediti obveznu kastraciju na područjima na kojima ima mnogo pasa, npr. spomenuta romska naselja u Međimurju i kod mene u Slavonskom Brodu je veliko romsko naselje ukoliko se uoči problem problem velikog broja pasa koji nisu čipirani, koji se nekontrolirano množe, ali ako smo već dali teret jedinicama lokalne samouprave, dajemo im i alat, dajemo im i mogućnost da i oni imaju mogućnost propisat trajnu sterilizaciju u nekim slučajevima kad zakaže sustav, kad ministarstvo to ne učini, kad veterinarski inspektor za pojedini slučaj učini da on svoj zahtjevom ili prema ministarstvu ili sa ovom odlukom općinskog ili gradskog vijeća može donijeti odluku o na pojedinom području ukoliko se uoči veliki broj životinja koje nisu čipirane, koje se nekontrolirano razmnožavaju, pa da se evo i o tome modelu razmisli. I naravno, spomenuto je već kad već delegiramo obvezu na jedinice lokalne i regionalne samouprave, onda treba im osigurati prihode i sigurno da treba inicirati čim prije donošenje Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave i povećati izvorne prihode istima kako bi mogli ove poslove obavljati jer mislim da sa svim onim obvezama koje imaju neće moći to podnijeti. Ovdje se već kolegica Mrak-Taritaš našalila da komunalni redar svašta to radi i da fizički ne može se drugo stići, ja ću to ovako usporediti, znate tko je još da bi povećao prihode i obavljao poslove počeo svašta raditi? Pa evo, Tisak je nametnuo svojim prodavačima na kioscima da prodaje i novine i druge proizvode i da imaju veće prihode, a što se dogodilo, zbog krize u Agrokoru, i oni su bili blokirani, s ovim poslovima bojimo se da ćemo blokirati i naše jedinice lokalne samouprave. Naravno da podržavamo i druge aktivnosti koje su udruga „Prijatelja životinja“ nametnula kroz amandmane, slažem se u ovom dijelu oko problema u lovištu da to svakako treba drugačije promatrati, da to ipak treba regulirati kroz Zakon o lovstvu, ali da svakako moramo voditi brigu da svaka životinja ima svog vlasnika i apelirati na od malih nogu kroz edukaciju od vrtića i škole da nam je životinja prijatelj i da često kažemo da su nam životinje najbolji prijatelji, no pitanje što one o nama misle. Hvala lijepo. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačne rasprave, prvi je gospodin Ante Babić. Nema ga, lovi lajave pse oko Tomislavovog trga. Prvi Slaven Dobrović,

potpredsjedniče Sabora, poštovani kolegice i kolege. Dakle, čuli smo već pohvale na račun ovog zakona, dakle to jest korak naprijed, naravno implementirane su mnoge europske direktive i povećavaju su dakle standardi zaštite životinja. Tako da ja neću zlorabiti vrijeme, nego ću biti konkretan. Do mene su došli došli prijedlozi, naravno postoji još prostor za poboljšanje zakona, stoga ću ja iznijeti ovdje kratko dvije stvari. Jedna je, odnosi se na popis studija, to je članak 30. u kojem se navode mogućnosti primjene životinja u edukacijske svrhe i mislim da je omaškom izostavljena preddiplomski studij, što nema razloga da bude, tako, dakle postoje preddiplomski, odnosno dodiplomski, diplomski sveučilišni studij, postoji integrirani studij, tako da treba to malo dotjerati, doraditi. Naravno korištenje životinja za edukacijske za edukacijske svrhe isto tako doživljava promjene, to je riješeno na drugom mjestu. Tu postoji princip 3R, dakle gdje se u stvari nastoji zamijeniti model taj životinjski sa nekim drugim gdje god je moguće, gdje se smanjuje broj jedinki, gdje se poboljšavaju uvjeti za rast tih životinja. Tako da ne moramo brinuti da je tu nešto skriveno. Druga stvar je u stvari već iznesena od kolegice Mrak Taritaš, dakle i do mene je došao prijedlog da se životinje nakon testiranja ako je moguće i udome, dakle prije usmrćivanja da li to postoji postoji takva mogućnost, pa bih to svakako predložio. Mislim da je to dobar prijedlog. I time bih završio ovu svoju pojedinačnu raspravu. Hvala lijepo. **Radin, Furio

Zahvaljujem vam predsjedniče. Evo pozdravljam u ime predlagača gospodina Tugomira Majdaka. Ja bih ovdje isto tako kratko. Ova rasprava je ošla malo duže i drago mi je, ovo je dobra tema. Zakon ovaj je dobro primljen. Vidim da su se ovdje dosta aktivirale udruge za zaštitu životinja i to mi je jako drago. Ali naravno u provedbi ovog zakona sudjelovat će i mnogi drugi i njihovo sudjelovanje i aktivnost o svemu tome ovisit će hoćemo li ovaj zakon uspješno provesti. ovaj zakon se i zove Zakon o zaštiti životinja, ali nikad zaštitu životinja ne možemo odvojiti i od zaštite ljudi, od životinja i životinja od ljudi. Prvo smo spominjali skloništa. Skloništa osim što štite životinje, oni definitivno štite i ljude i toga smo svjesni i ovdje imamo odredbe naravno dosta često kada udruge za zaštitu životinja se uključuju u ove rasprave one većinom spominju pse i mačke. Ali ovdje kada pričamo i o divljim životinjama koji se nađu izvan svojih prirodnih staništa isto koristimo termine skloništa koji bi trebali biti prvi na udaru kako da, jel' zaštitimo ljude i životinje, znači kada su divlje životinje se nađu u nekakvim naseljenim područjima. Recimo kod nas uz more se znala naći lisica, kuna. Kada su suše vuk se spusti, dođe nam do magistrale. U takvim situacijama jako teško u praksi će biti provest ovo da prvo mi vodimo tu životinju u sklonište, pitanje je gdje je to sklonište, kako do njega doći, onda tražimo lovo ovlaštenika. Možda je realno da će se desiti ova treća situacija, neću je sad ni spominjat. Pa bih tako htjela napomenuti da, recimo inventarizacija vuka, plan upravljanja vukom od 2015. je istekao i trebali bismo dosta poraditi na tome jer u područjima koja su bogata i prirodnim staništima, koja obuhvaćaju i NATURA-u 2000. i parkove definitivno moramo malo više o ovome razmisliti. I onda smo uključili u ovu priču i komunalne redare. Ne znam baš kako bi se naši snašli i teško se snalaze kada nam se pojavi lisica, vuk. Ipak nam tu prvi lovci uskaču u pomoć. Naravno da izbjegavaju onu krajnju nuždu da se takve životinje usmrte. Tako bih htjela to reći. Naravno i što se tiče ovoga zakona svi smo primijetili da u njemu jedna decentralizacija obveza ne iz sredstava, tako da i o tome treba dodatno razmisliti.

što je pohvalno. Gospodin Hrvoje Zekanović još sažetije jer ga nema. I na kraju gospodin Tugomir Majdak u ime predlagatelja će imati završnu riječ. Tugomir** Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Evo nakon prvog čitanja Zakona o zaštiti životinja u ovom Visokom domu podvući ću samo nekoliko stvari i u tom dijelu odgovoriti na nekoliko upita koji su bili da li putem replika nakon mog uvodnog izlaganja izrečene ili putem ove javne rasprave. Prije svega želim zahvaliti kako pojedinačnim izlagateljima, tako i klubovima zastupnika na, znači generalnoj pozitivnoj ocjeni prema ovom zakonu, prijedlogu zakona. Također želim naglasiti da je u okviru javne rasprave, provedene javne rasprave dobar dio i današnjih upita, dobar dio današnje rasprave već Ministarstvo poljoprivrede obrazložilo na način odgovora na dio javne rasprave. Ali veselimo se isto vašim prijedlozima do drugog čitanja i veselimo se znači nekim konstruktivnim komentarima na prijedlog ovog zakona, Zakona o zaštiti životinja. Izdvojio bih nekoliko stvari, znači koje treba posebno naglasiti. Od 2006. godine jedinice lokalne samouprave, znači temeljem tadašnjeg zakona imaju obvezu i od tada je stvorena obveza koja i danas je definirana ovim procijenjenim fiskalnim znači učinkom koji se spušta na jedinice lokalne, odnosno jedinice regionalne samouprave tako da to nije ovim prijedlogom zakona definirano. Nadalje u okviru provedene javne rasprave ali i zajedničkog sastanka sa Udrugom općina RH, Udrugom gradova i Hrvatskom zajednicom županija također smo definirali što što ćemo prijedlogom zakona obuhvatiti i koji će to znači odredbe biti definirane. I dostavili smo ovim, znači udrugama koje zastupaju, znači jedinice lokalne i regionalne samouprave, dostavili smo znači prijedlog zakona. Nismo imali niti jednu primjedbu vezano za ovaj fiskalni učinak koji će se spustiti na jedinice lokalne, odnosno jedinice regionalne samouprave. Također evo ovim zakonom se transponira EU direktiva, EU uredba i u tom dijelu evo vaši upiti koji su koji su bili upućeni što se tiče, znači uredbe koji ministar može donijeti po pitanju kastracije odnosno sterilizacije

Također u dijelu nadležnosti komunalnog redara, tu su propisane obveze, koje opet vraćam se u 2006. i zakon koji definira i fiskalne učinke, učinke, definirao je također i obveze komunalnog redara, a na jedinica lokalne samouprave da definiraju djelokrug i način provedbe neke, svjesni smo toga da pojedine jedinice lokalne samouprave uspješnije provode i postojeći zakon koji je definiran daleke 2006. godine, tako da pozivam na obveze ovog zakona da se one u što većoj mjeri, odnosno u potpunosti realiziraju. po pitanju drugih zakona koji nisu predmet ovog zakona, koji se naslanjaju neposredno na ovaj zakon, Zakon o lovstvu, Zakon o veterinarstvu, Zakon o stočarstvu. Ministarstvo poljoprivrede evo radi izradi novih zakona, također će biti usuglašeni sa odredbama ovog zakona i u tom dijelu dajem odgovor i na neke upite i na jedan dio rasprave koji je bio usmjeren u tom dijelu. I na kraju, stanje stočarstva, stočnog fonda, cijenjenom zastupniku Bulju, evo odgovor, on je prvi postavio pitanje, je poražavajuće, ali negativan trend je izrazito negativan u posljednjih 5 godina. po pitanju životinjskih vrsta, vrsta stoke domaćih životinja, nego i, što je još poražavajuće u dijelu vlasnika, znači, odnosno poljoprivrednih gospodarstva, najviše u dijelu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i tu ministarstvo posljednjih 7 mjeseci, kako kroz spomenute ali i nove zakone, tako i kroz pravilnike u većem dijelu i aktivnosti, daje poseban naglasak na revitalizaciji stočnog fonda i na razvoj budućeg stočarstva u RH. U tom dijelu, omogućena je mogućnost, to je i cjenjeni zastupnik gospodin Križanić u 2 navrata naglasio, provedba mjere dobrobit životinja, mjere 16. u okviru programa ruralnog razvoja, za koji se na žalost Ministarstvo poljoprivrede 2014. nije odlučilo da

odnosno osnovni standardi, na standardi, sve ono šta će poljoprivredna gospodarstva kao dio viših standarda propisati i realizirati, to će im biti kroz kroz određene vrste EU potpore i isplaćeno. Evo još jednom svim današnjim današnjim učesnicima u raspravi, kako klubovi, tako u djelu pojedinačne rasprave, zahvaljujem na pozitivnim ocjenama ovog prijedloga zakona. da zaboravio sam, nema ga ovdje gospodin Kajtazi, evo pozivam na sastanak, gospodina Kajtazima, zajedno s predstavnicima jedinica lokalne samouprave kako bi i taj problem na obostrano korist i interes riješili. Još jednom hvala na pozornosti i vidimo se u drugom čitanju. Kolega Majdak, evo vi ste spomenuli mjeru 16. koju nismo unijeli u program ruralnog razvoja iako smo imali mogućnost od Europske komisije je unesemo. Ukoliko će se moći iz te mjere financirati skloništa, bilo bi dobro da se onda se onda i rok koji je dan jedinicama lokalne samouprave uskladi sa vašim aktivnostima kada budete mijenjali program ruralnog razvoja. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na replici. Odgovor uvaženi kolega Majdak. **Majdak, Hvala cijenjenoj zastupnici gospodični Roščić na pitanju. Mjera 16. je usmjerena na plaćanja koja nisu definirana investicijskim mjerama. To je poštivanja viših standarda u odnosu na osnovne standarde koje su propisani Zakonom o zaštiti životinja i tu nema investicijske potpore. U dijelu nekih drugih, da li fondova, da li programa ruralnog razvoja, potencijalno postoji mogućnost. Ali više u dijelu drugih ESIH fondova ali u ovoj mjeri, na žalost ona je usmjerena prema poljoprivrednim proizvođačima, prema stočarskim gospodarstvima. Zahvaljujem se uvaženom državnom tajnikom na odgovoru. S ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem se državnom tajniku Ministarstva poljoprivrede gospodinu Tugomiru Majdaku i Branki Buković Šošić, voditeljici odjela u Ministarstva poljoprivredi na

Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal je dostavljen otpremnom Sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuje se odredbe poslovnik koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Izvješća ste primili na sjednici.

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 17. sjednici održanoj 21. lipnja 2017. godine Prijedlog zakona o zaštiti životinja koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada RH aktom od 18. svibnja 2017. Odbor za poljoprivredu je sukladno članku 99. Poslovnika Hrvatskoga sabora proveo raspravu o navedenom prijedlogu zakona kao matično radno

Zahvaljujem uvaženom kolegi Veljku Kajtaziju na ovoj raspravi. Imamo jednu repliku, uvaženi kolega Mladen Madjer. Izvolite. **Madjer,

Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a uvaženi kolega Josip Križanić. Izvolite.

Hvala na